Dober dan! Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam 49. izredno sejo Državnega zbora, ki je bila sklicana na podlagi 2. odstavka 58. člena in 1. odstavka 60. člena Poslovnika. Obvestili o odsotnih poslankah in poslancih seje ter o vabljenih na sejo sta objavljeni na e-klopi. Vse prisotne lepo pozdravljam! Prehajamo na **določitev dnevnega reda** 49. izredne seje Državnega zbora, predlog katerega ste prejeli v petek, 6. oktobra, s sklicem seje. O predlogu bomo odločali v skladu s 1. odstavkom 64. člena Poslovnika. Predlogov za umik točke z dnevnega reda ali za širitev dnevnega reda seje nisem prejela, zato zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem. Prosim vas, da preverite delovanje svojih glasovalnih naprav. Glasujemo o dnevnem redu. Glasujemo.

ter 229. in 234. člena Poslovnika Državnega zbora predlagal, da za ministrico za zdravje imenuje dr. Valentino Prevolnik Rupel. In sedaj za dopolnilno obrazložitev predloga dajem besedo predsedniku Vlade, dr. Robertu Golobu. Izvolite.

dr. Valentini Prevolnik Rupel, za katero si upam trditi, da ne samo, po mojem mnenju, ampak po širšem mnenju vseh deležnikov v zdravstvu predstavlja najboljšo možno izbiro za to mesto. Širok konsenz, ki ga je bila deležna tako med zdravstvenimi delavci, med ekonomisti, tudi med člani strateškega sveta za zdravstvo, pa tudi v medijih so zelo jasen pokazatelj, da je prav ona, da je dr. Valentina Vojnik Rupel tista, ki lahko da najbolj učinkovite rešitve in odgovore na izzive, s katerimi se sooča naše zdravstvo po 30 letih zanemarjanja. Dr. Prevolnik Rupel je znanstvena raziskovalka in svetnica na Inštitutu za ekonomske raziskave. Ima izkušnje tako kot univerzitetna predavateljica kot tudi znanstvene izkušnje. Je tudi predsednica znanstvenega sveta. Je članica strateškega sveta za zdravje in je doktorirala v letu 2008 na Ekonomski fakulteti iz teme, ki govori o kvaliteti in financiranju zdravstva. Mislim, da bi težko našli osebo, ki je strokovno bolje podkovana od nje, da se lahko sooči s temi izzivi. V zadnjem času je opravljala vrsto nalog, tudi funkcij. Bila je svetovalka na ministrstvu za zdravje, bila je tudi svetovalka direktorja na ZZZS v zdravstveni blagajni. 13.05** (nadaljevanje) Ministrstvu za zdravje v zadnjih treh mesecih, kar pomeni da ni, da njeno znanje ni samo teoretično,, ampak ima tudi tri mesece, če hočete, uvajalne dobe kot državna sekretarka, zato natančno pozna razmere tudi na ministrstvu. Zakaj vam to govorim. Govorim zato, ker je ravno ona tista, ki lahko od prvega dne s pomlajeno ekipo na Ministrstvu za zdravje zažene celoten proces nujnih sprememb v višjo prestavo, predvsem pa v pravo smer, zato ima mojo popolno, ne samo politično, ampak tudi osebno podporo. Bila je moja najtesnejša sodelavka v zadnjih treh mesecih, zato jo dobro poznam in verjamem, da bo s svojim delom to tudi opravičila. Kot prioritete si zastavlja natančno tisto kar si želimo, dostopnost in kvaliteto, in ker gre pri njej res za človeka, ki temelji svoje odločitve na podatkih in ne na občutkih, verjamem, da bo ravno s tem ko bo v delo ministra ministrstva za zdravje pripeljala podatkovno temelječe odločitve ravno zaradi tega lahko dostopnost v tem primeru čakalne vrste in tudi dostop do primarnega, do osebnega zdravnika učinkovito skrajšana in omogoča dostop do osebnega zdravnika večjemu številu ljudi kot je to danes. Ob tem pa ne smemo pozabiti na kakovost in ravno o tem bo kasneje verjetno še kar nekaj govora, ker ni vsaka storitev enakovredna. To se danes že kaže tudi s pojavom množice, če hočete, zasebnih storitev, ki pa niso nujno enako kvalitetne kot so tiste v zares kvalitetnem javnem zdravstvenem sistemu in javnih zavodih, in ravno to kako vpeljati v način financiranja zdravstvene blagajne tudi kakovost opravljenih storitev, je njena ključna naloga. Če bo na tem področju uspešna, potem se bo tudi dostopnost na vseh nivojih do zdravstvenih storitev izboljšala in čakalne vrste skrajšale. Če vse skupaj zaobjamem, dr. Prevolnik Rupel je najboljša izbira zato, ker ima v tem trenutku najboljši uvid v sistemske izzive zdravstvenega sistema Slovenije. Najlepša hvala. V skladu z 230. členom Poslovnika državnega zbora, se je kandidatka 10. oktobra predstavila na seji Odbora za zdravstvo in odgovarjala na vprašanja članic in članov odbora. Poročilo in mnenje odbora ste prejeli, poročilo Odbora za zdravstvo bo predstavila podpredsednica kolegica Vera Granfol. Izvolite. Hvala lepa za besedo, spoštovani. Sledi torej poročilo o predstavitvi kandidatke za ministrico za zdravje. Predsednik Vlade dr. Robert Golob, je 3. 10. 2023, predsednici Državnega zbora, mag. Urški Klakočar Zupančič posredoval predlog kandidatke za ministrico za zdravje in sicer,, dr. Valentin Prevolnik Rupel, ki se je skladno s 112. členom Ustave Republike Slovenije ter prvim in drugim odstavkom 230. člena Poslovnika Državnega zbora, 10. 10. 2023, predstavila Odboru za zdravstvo ter odgovarjala na zastavljena vprašanja članic in članov odbora. V uvodni predstavitvi je kandidatka najprej predstavila svojo izobraževalno in dosedanjo poklicno pot, ki je ves čas povezana z zdravstvom, v nadaljevanju pa se je osredotočila na predstavitev štirih prioritet, ki jih bo zasledovala kot ministrica in jih v jedrnem delu tudi obširno predstavila. Kandidatka je kot prvo prioriteto navedla dostopnost in njeno povezanost s čakalnimi dobami. V zvezi z njo je izrazila predvsem skrb, saj skupno število čakajočih pacientov nad dopustno čakalno dobo v Sloveniji še vedno narašča. Prav tako je izrazila skrb nad podatki in kazalniki, ki trenutno niso najbolj natančni in jih bo v prihodnosti potrebno izboljšati. V okviru obrazložitve prve prioritete je ocenila **3. TRAK: (SC) – 13.10** kjer je predstavila dva različna primera obravnave, zaključen poseg in obisk, ki obravnave ne zaključuje ter njuna zelo različna izida na področju števila čakajočih nad dopustno čakalno dobo. Izpostavila je, da so razlike v izidih v okviru istega ukrepa lahko ogromne, zato je nove rešitve in ciljne ukrepe potrebno pripraviti s posebno skrbnostjo. Omenila je tudi, da v Sloveniji zaenkrat ne merimo izidov zdravljenja, oziroma za njih nimamo ustreznih kazalnikov. Prav slednje je povezala z naslednjo ključno prioriteto, ki jo bo zasledovala kot ministrica, torej s kakovostjo. V zvezi z njo je dejala, da na ministrstvu že pripravljajo Akcijski načrt za strategijo kakovosti in varnosti, pripravlja jo tudi zakon o kakovosti, ki bo služil kot podlaga za ustanovitev Agencije za kakovost. Osredotočenje na kakovost je podkrepila s stališčem, da jo v Sloveniji zaenkrat merimo le na procesnem delu, le redki kazalniki pa merijo kakovost izidov zdravljenja. Zaradi pomanjkanja tovrstnih kazalnikov tudi težko vzpostavljamo primerjalni pogled z drugimi državami. Tretja prioriteta, ki jo je kandidatka izpostavila je dostopnost do zdravstvenega sistema na primarni ravni in z njo povezana problematika neopredeljenih pacientov. Pri predstavitvi te točke je izpostavila, da pravica do opredelitve ne bi smela biti razumljena kot dolžnost, saj podatki kažejo, da imamo vrsto opredeljenih pacientov na ambulanto, ki pa zaenkrat niso opredeljeni do zdravnika. Kot četrto prioriteto je predstavila prevetritev košarice pravic, ki jo bo potrebno opraviti, zaradi ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Kandidatka je mnenja, da ukinitev pomembno vpliva na vsebino košarice in da se je v povezavi z redefinicijo potrebno vprašati kaj potrebujemo in kaj si želimo. V sklepnem delu predstavitve se je kandidatka dotaknila še nekaterih drugih pomembnih področij. Izpostavila je predvsem naslednja: pomanjkanje družinskih zdravnikov, pomanjkanje zdravnikov v okviru urejanja nujne medicinske pomoči, učinkovito upravljanje javnih zdravstvenih zavodov, vprašanje razumevanja med zasebniki, koncesionarji in zdravniki v javnih zavodih, vprašanje optimalnega koriščenja vseh možnih sredstev za investicije v zdravstvu in vprašanje merjenja ogljičnega odtisa v zdravstvu. Sledila so seveda vprašanja članic in članov odbora, na katera je kandidatka za ministrico tudi odgovarjala. Po končani predstavitvi predlagane kandidatke je odbor sprejel z 11 za in 5 proti naslednje mnenje, predstavitev dr. Valentine Prevolnik Rupel, kandidatke za ministrico za zdravje je bila ustrezna. Hvala lepa. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, v njenem imenu mag. Karmen Furman. Izvolite. Hvala za besedo. Spoštovani! 23. januar 2023 je datum, ko ste koalicijski partnerji Gibanja Svoboda, Socialni demokrati in stranka Levica uskladili zaveze za sodelovanje in podporo pri izvedbi zdravstvene reforme. Pod dokument, ki ste ga poimenovali Zaveza državljanom in se je podpisalo vseh 53 koalicijskih poslancev, ste med drugim zapisali, citiram: "Spodaj podpisani člani koalicije Vlade Republike Slovenije v mandatu 2022 do 2026 se s podpisom te zaveze zavezujemo k sodelovanju in podpori pri izvedbi zdravstvene reforme. Cilj koalicije in Vlade je učinkovit javni zdravstveni sistem, ki vsakomur omogoča pravočasen dostop do kakovostnih zdravstvenih storitev. Za dosego tega cilja in učinkovito izvedbo reforme si bomo aktivno prizadevali skupaj s sodelovanjem, pripravljenostjo na sprejemanje kompromisov ter pozitivno in usklajeno komunikacijo, ki bo državljankam in državljanom vlivala zaupanje v naši zavezanosti k izvedbi reforme." Slednje je bilo v koalicijski pogodbi še dodatna zaveza koalicije in potrditev danih obljub, da je zdravstvena reforma vaša edina prva **4. Do meseca aprila tega leta ste si kot prednostne naloge v zavezi državljanom zadali pripravo zakonodaje na področju digitalizacije zdravstvenega sistema, reforme plačnega sistema javnih uslužbencev, reševanja problematike družinske in urgentne medicine, strukturne prenove Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Do konca meseca junija pa naj bi pripravili zakonodajo za prenovo nadzora in vodenja javnih zavodov in ureditev področja absentizma. Vse to naj bi se implementiralo do 1. 1. 2024. Slednje je na seji Državnega zbora poudaril tudi predsednik Vlade Robert Golob, 20. marca 2023, ko je dejal, citiram: "Reforma zdravstva je osrednja reforma te Vlade. Tudi zaradi tega smo se prav v letošnjem letu dodatno organizirali na več nivojih in danes potekajo vse aktivnosti na več nivojih na področju zdravstva z enim samim namenom, da razčistimo to kolobocijo, ki smo ji priča v zdravstvu." Konec citata. Očitno so res potekale aktivnosti na več nivojih na področju zdravstva in te so počistile z ministrom Danijelom Bešič Loredanom. Kolobocijo v zdravstvu pa naj bi sedaj razrešila nova ministrica dr. Prevolnik Rupel. Slednja je pred 10 leti dejala, da mora biti minister neskončno močen, potrpežljiv, odločen, bister in res imeti reformo za cilj. reforme zdravstva te koalicije očitno ni več, zato je na tem mestu predvsem vprašanje ali ima ministrica cilj. V svoji predstavitvi na matičnem odboru nam je kandidatka v enournem predavanju predstavila trenutno stanje v zdravstvu. In tako smo spet na začetku. Imamo pregled stanja, ki je za kandidatko ključnega pomena, da ve, kako ukrepati. S tem se seveda lahko strinjamo vsi, a slišali nismo, kakšni konkretno bodo ti ukrepi. Kandidatka izhaja iz akademsko raziskovalnih vrst. Vrsto let se že ukvarja s področjem zdravstvenega sistema. Delala je kot svetovalka ministra za zdravje Dorijana Marušiča in kot svetovalka generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Bila je članica strateškega sveta pri prejšnjem ministru Danijelu Bešič Loredanu in zdaj je članica tudi strateškega sveta, ki je bil ustanovljen pri predsedniku vlade Robertu Golobu. Glede na vse te reference je presenečenje, da je kandidatka kot eno izmed prioritet poudarjala košarico pravic. A na vprašanje, kako jo bo definirala, kateri obseg posamezne storitve je tisti, ki bo upoštevan, če želite, plačan iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, pa ni znala odgovoriti. Tudi odgovora na vprašanje, od kod bodo krite storitve, ki se ne bodo več krile iz košarice obveznega zavarovanja, nismo prejeli. Prav tako nismo dobili odgovora na več desetletno desetletno vprašanje, kako in kdaj namerava urediti izvajanje dejavnosti psihoterapije v zdravstvu, čeprav imamo Resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018 do 2028. Področja naj ne bi poznala, vsaj tako je dejala, čeprav na ministrstvu za zdravje, katerega del je tudi sama, že nekaj časa deluje delovna skupina na temo priprave zakona. Še eno pereče vprašanje ni bilo odgovorjeno, in sicer kdaj bodo sprejeti standardi in normativi za zaposlene v zdravstveni dejavnosti v domovih za starejše. Jasno je, da je časovnica, sedanja koalicija to predvidela aprila 2023. Kandidatka za ministrico, ki je sedaj državna sekretarka in v strateškem svetu za zdravstvo, pa odgovarja, da so standardi in normativi v procesu usklajevanja v stroki in da ne ve, v kateri fazi usklajevanja so. To je seveda več kot zaskrbljujoče, saj je zaradi še vedno nesprejetih standardov in normativov za zaposlene v zdravstveni dejavnosti v domovih za starejše dolgotrajna oskrba v institucionalnem varstvu ogrožena. Med prioritetami, ki jih je kandidatka nanizala in bi naj torej pri svojem delu jih tudi zasledovala pa sta vsaj dve, ki že s samo omembo odpirata novi bojni liniji v zdravstvu. (SB) – 13.20** (nadaljevanje) Glede na to, da niti r od reforme sedanje Golobove vlade in vladajoče koalicije kljub obljubam in prioritetam ni izveden, je odpiranje novih področij zelo pogumno, če že ne nevarno dejanje. In ne glede na danes povedane besede predsednika Vlade, da gre za odlično kandidatko, ki jo dobro pozna, smo na predlog za novega ministra oziroma ministrico za zdravje čakali do zadnjega trenutka. Ravno danes se namreč izteče trimesečni rok za predlaganje kandidata. Predsednik Vlade je to naredil le nekaj dni pred iztekom tega roka. V tem stanju vladajoče koalicije, ko ministri odpadejo, če se izrazim letnemu času primerno, kot zrele hruške z dreves, pa je jasno, da je odločitev za prevzem ministrskega mesta pogumno dejanje, še posebej ob zavedanju, da na tem mestu ne boš dolgo. Lahko, da je kandidatka za ministrico neskončno močna, potrpežljiva, odločna, bistra, a dejstvo je, da nima reforme za cilj, zato njenega imenovanja v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke ne bomo podprli. Kljub temu pa kandidatki oziroma verjetno kar novi ministrici za zdravje v dobro državljanov in slovenskega zdravstva želimo, da bi bili s predsednikom Vlade veliko dlje eno, kot pa je to bil njen predhodnik. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je poslanska skupina Nova Slovenija-Krščanski demokrati, v njenem imenu kolegica Iva Dimic. **IVA DIMIC (PS NSi):** Hvala lepa. Spoštovani. Po dobrih treh mesecih bomo kot kaže le dobili novo zdravstveno ministrico, ki bo že 18. po vrsti v času samostojne Slovenije. Ljudje se vedno pogosteje sprašujejo, kaj je na tem ministrstvu tako hudo narobe, da v zadnjih 10-ih letih ministri ne morejo zagotoviti dostopnega, pravočasnega, kakovostnega zdravstvenega varstva in odstopajo kar sredi mandata, ne da bi kaj izboljšali sistem. Soočamo se z dolgimi čakalnimi dobami in naraščajočim številom nedopustno čakajočih na zdravstveno oskrbo. Zadnji podatki NIJZ o čakalnih dobah iz avgusta kažejo, da je skupaj na prve preglede in ostale storitve nad dopustno mejo čakalo 145.549 oseb, kar predstavlja 51,8 % vseh čakajočih. Kljub vsem ukrepom na tem področju in dodatnim milijonom, ki so bili namenjeni za skrajševanje čakalnih vrst, se številke nedopustno čakajočih povečujejo iz meseca v mesec in to je zaskrbljujoče. Upam, da se danes res že vsi zavedamo in razumemo, da ne moremo pričakovati sprememb, če se stvari ves čas delajo enako in to tako, da pristanemo z vsakim prihodom novega ministra spet na začetku, na točki 0 in na to se tudi nič ne spremeni ali se spremeni še na slabše. V Novi Sloveniji zagovarjamo, da mora bolnik pravočasno dobiti storitev za katero vsak mesec plačuje v zdravstveno blagajno. Denar mora slediti pacientu, ne pa ravno obratno. Pomanjkanje zdravnikov na primarni ravni, kjer se parcialni posegi niso izkazali za rešitve, pomanjkanje zdravstvenega kadra, odhodi zdravnikov v tujino za ostale investicije, težave na otroški srčni kirurgiji, učinkovito vodenje zavodov, zobozdravstvo, ortodontija, digitalizacija, področje duševnega zdravja. To je le nekaj akutnih področij v zdravstvu, kjer bo potrebno nujno in hitro ukrepanje. NIJZ poroča, da se je v Sloveniji v obdobju od 2002 do 2022 povečalo redno doživljanje vsaj dveh psihosomatskih simptomov pri vseh mladostnikih. Pri oceni duševnega blagostanja pa se naši mladostniki uvrščajo med države, ki duševno blagostanje ocenjujejo najslabše in smo precej pod mednarodnim povprečjem. Skrajni čas je, da uredimo področje psihoterapije in sprejmemo zakon, ki bo ljudem omogočil hitrejši dostop do kakovostne pomoči. Napovedano je bilo da bo predlog zakona o psihiatriji ta teden prišel v javno obravnavo, **6. TRAK: (NB) – 13.25** (nadaljevanje) pa ga še vedno ni. Osnutek čakamo že vsaj od aprila. Pričakujem, da se bo bodoča ministrica urejanja tega področja lotila z vso resnostjo. Na predstavitvi pred Odborom za zdravstvo je kandidatka za ministrico predstavila ključne naloge do konca mandata, to pa so dostopnost do kakovostnega zdravstvenega varstva, vzdržnost financiranja in opredelitev košarice pravic. Vsi pa danes že vemo, da zdravstvena politika ni odvisna samo in zgolj od ministrice, temveč od celotne vladne koalicije in predsednika Vlade, ki je Ministrstvo za zdravje vodil zadnje tri mesece, ministrstvo pa je bilo v tem času v prostem teku. Zanimiva je podpora Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, da bodoča, da bodoča ministrica izkazuje široko znanje in bogate izkušnje tudi s področja zdravstvene ekonomike in kakovosti v zdravstvu. Na ZZZS pričakujejo, da bo nova ministrica z ekipo sodelavcev, ki jo mora še postaviti, uspešno začela reševati številne izzive v slovenskem zdravstvenem sistemu, pričakujejo, da bo na podlagi širokega znanja in bogatih izkušenj, delovala povezovalno, sodelovalno z vsemi deležniki ter strokami v zdravstvu v smeri krepitve javnega zdravstvenega sistema. Mogoče vse to že pozdravljajo v luči zahtevanega povišanja obveznega zdravstvenega prispevka za 10 evrov, pa zakon še veljati ni začel.

Spoštovani predsednik Vlade, ministrska ekipa, kolegice in kolegi! Ključna komponenta za upravljanje našega zdravstvenega sistema je zaupanje, ne le zaupanje predsednika Vlade, ki kandidatko predlaga v potrditev Državnemu zboru, zaupanje poslank in poslancev, zaupanje strokovnjakov, zdravstvenega menedžmenta, vseh delavk in delavcev v sistemu, zaupanje pacientk in pacientov ter nenazadnje, zaupanje javnosti, ki nam je dala politični mandat predvsem za spremembe na področju zdravstva. Množice ljudi so pred dobrim letom glasovale in nam vsem dale jasno vedeti, da na področju zdravja zahtevajo dostopen, kakovosten in javni zdravstveni sistem. Na voljo ni veliko izbir in tudi časa ne, delo se mora nadaljevati z bistveno več učinkovitosti. Socialni demokrati nismo seznanjeni, da bi bili koalicijski cilji ali januarja podpisane zaveze kakorkoli spremenjene. Programsko so skladni z našimi predvolilnimi zavezami in cilji. Prioritete, ki jih je kandidatka izpostavila pred pristojnim odborom so prav tako skladne s temi cilji. Kandidatka se je zavezala predvsem k postavljanju prioritet in omejevanju njihovega števila. Socialni demokrati pa že vseskozi vztrajamo pri treh prioritetah brez katerih si cilj reform ne more biti sploh nedosežen. Prvič, nadgradnja organizacije in upravljanja predvsem javnih zdravstvenih zavodov, da bodo sposobni ponuditi zadosten obseg kakovostnih in pravočasnih storitev in s tem skrajšati dolge čakalne vrste. Okrepiti in opolnomočiti moramo javne zavode, da bodo sploh lahko tekmovali z zasebniki, ki svojo konkurenčnost prepogosto gradijo na prevalitvi stroškov in tveganj na javne izvajalce. Od zasebnih izvajalcev pa moramo zahtevati, da prevzamejo tudi del bremena javne službe, kot so dežurstva in tudi nujna pomoč. Drugič, boljše in pravičnejše financiranje zdravstvenega sistema.

še ni zagotovil pa pravičnosti financiranja niti zadostnega obsega sredstev, zato je ureditev tega področja drugi nujen predpogoj za dosego kateregakoli od ciljev. In zato Socialni demokrati pozdravljamo trezno in realno mnenje bodoče ministrice o potrebi po dokončni združitvi obveznega zavarovanja in obveznega prispevka, do nedavnega torej dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ter ustrezni prilagoditvi prispevne stopnje. Če sistem ne bo ustrezno financiran, od njega tudi ne moremo pričakovati rezultatov. In tretjič, naložbe v modernizacijo in učinkovitost zdravstvenega sistema. Mnoge pomembne naložbe so trenutno ogrožene zaradi zunanjih okoliščin, proračunskih omejitev in nerealističnega predhodnega planiranja. To bo velik izziv za bodočo ministrico, da bo seveda tudi skupaj s finančnim ministrom poiskala načine za pravočasno dokončanje teh naložb. Mednje sodi tudi digitalizacija zdravstva, saj bo le ta lahko zagotovila prepotreben pregled stanja nad sistemom. Slovenski zdravstveni sistem tarejo tudi mnoge druge tegobe in vseh ni mogoče odpraviti takoj. Tudi dosedanje izkušnje so pokazale, da ni dovolj, da si postavimo zelo ambiciozne cilje, če nato šepa pravočasnost in učinkovitost izvedbe. Glede na trenutno stanje izvedbe koalicijskih ciljev Socialni demokrati pozdravljamo, da se omeji število prioritet in zastavi jasne cilje. Kot je bilo izpostavljeno tudi v medijih, je izpostavila predvsem kandidatka za ministrico dostopnost, kakovost, zdravstveni absentizem in košarico zdravstvenih pravic. Kandidatka za ministrico ni zdravnica in to nikakor ne bi smela biti ovira, prej nasprotno. Nedvoumno je poznavalka zdravstvenega sistema in razume njegovo širino, potrebo po njegovi preglednosti in dostopu do podatkov. Želimo ji, da bo to znanje znala uporabiti za izboljšanje in tudi nadgradnjo sistema. Zaradi njene strokovnosti in profesionalnega razumevanja zdravstvenega sistema nikakor ne moremo trditi, da ne ve, kaj pomenijo fraze kot je prevetriti košarico pravic. Zaradi njega, četudi nekajmesečnega dela na eni od vodilnih političnih funkcij ministrstva za zdravje, bi bilo pokroviteljstvo obravnavati jo kot novinko ali zahtevati t. i. sto dni miru. čas in stanje v zdravstvenem sistemu nikomur od nas ne daje te pravice. Prioritete moramo postaviti takoj, morajo pa biti jasne, merljive in imeti realne cilje, zato bo del naših razprav tudi apel kandidatki, da se hitro in jasno izreče o nekaterih bistvenih vprašanjih. Kakšen bo njen odnos do januarja podpisanih koalicijskih zavez na področju zdravstva? Namerava zgolj prilagoditi že prekoračeno časovnico ali jo tudi spreminjati? Vrstni red prioritet. Kako visoko na lestvici prioritet bo uvrstila opolnomočenje javnih zavodov, da bomo zmogli bitko z zasebniki za paciente in financiranje? Ali bo jasno in konkretno izvedla že oblikovane predloge za izvedbo interventnih ukrepov za skrajševanje nedopustno dolgih čakalnih vrst. Pri vsem tem pa dobronamerno pozivamo, da prioritete, ki jih izpostavljamo, izboljšanje organizacije javnih zavodov, nadgradnjo financiranja ter naložbe v modernizacijo, uporabi kot orodja za dosego istih prioritet, ki jih je tudi sama izpostavila - večje dostopnosti in kakovosti, zaradi katerih se bi zmanjšal tudi visoki absentizem in razjasnilo, kakšni posegi v košarico pravic so sploh potrebni. poslanski skupini Socialnih demokratov bomo podprli dr. Valentino Prevolnik Rupel za novo ministrico za zdravje in ji pred tem zahtevnem izzivu želimo srečno roko in modrost,

Tako, da iz tega vidika tudi zdravstvo je in ostaja najvišja prioriteta te koalicije. Na področju zdravstva smo imeli pod prejšnjim ministrom precej turbulentno zadnje leto, ki ne samo, da ni prineslo pričakovanih rezultatov, ampak je verjetno določene cilje, h katerim smo se zavezali, verjetno še dodatno odmaknilo, ampak za to oziroma ravno, zaradi tega od bodoče ministrice v prvi vrsti pričakujemo, da bo branik javnih zdravstvenih zavodov, da bo se znala zavedati, da lahko le izgon tržne logike iz zagotavljanja zdravstvene oskrbe, reši slovensko javno zdravstvo pred vse večjim zajedanjem, ki ga predstavljajo zasebni interesi v javnem zdravstvu, ki seveda lahko dolgoročno na žalost pripeljejo do sistema, ki deli ljudi na dve vrsti, če tako rečem, na tiste, ki gredo k zdravniku z zdravstveno izkaznico in na tiste, ki odhajajo k zdravniku z bančno izkaznico. Tudi ko govorimo o prevetritvi košarice pravic moramo to zelo previdno in razumeti izključno kot vzpostavljanje reda in smotra pri predpisovanju, načrtovanju in izvajanju storitev, nikakor pa ne kot krčenje katerihkoli pravic, ki že sedaj obstajajo. Zavarovanke in zavarovanci so tisti, katerim moramo vsaj ohraniti trenutne pravice, ki izhajajo iz zavarovanja in nikakor v njih ne posegati na način, da bi posegali v obseg. V Levici menimo, da moramo prioritetno spremeniti seveda tudi financiranje zdravstvene blagajne tako, da bo to pravično in pošteno ter da bo vsak vanjo prispeval po svojih zmožnostih. In tu moramo začeti, predvsem s prispevkom, ki nadomešča dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Razmisliti moramo pa tudi o novih virih financiranja, ki bodo proticiklični in neodvisni od vsakokratne gospodarske krize, ki seveda lahko resno ogrozi stabilnost financiranja javnega zdravstva. Najbolj od vsega tega pa bo morala bodoča ministrica na prste stopiti številnim lobijem, ki obstajajo v zdravstvenem sistemu, zdravniškemu, zavarovalniškemu in vsem ostalim privatnim interesom. Narediti bo morala konec izkoriščevalskim dvojnim praksam in nelojalni konkurenci, ki jo predstavljajo zasebniki, koncesionarji javnim zavodom. Pri vsem tem bomo v Levici, kot smo to počeli tudi do sedaj, ministrici vedno na voljo in njeni ekipi predlagali predloge s katerimi verjamemo, da lahko dosežemo skupaj ta cilj. Ocenjujemo, da lahko samo skupaj kot koalicija, seveda pa tudi z upanjem na širšo družbeno in tudi politično podporo lahko dosežemo cilje, ki smo si jih zadali na področju zdravstva. Le tako bo, se pravi, če bomo delovali vsi skupaj, njeno ministrovanje lahko uspešno in le na tak način bomo lahko slovensko zdravstvo potegnili iz te nesrečne situacije, v katero je v zadnjih 20 letih padlo. V Poslanski skupini Levica bomo seveda ministrico oziroma kandidatko za ministrico podprli in bodoči ministrici želimo predvsem veliko trdnih živcev in vztrajanja na tem položaju z upanjem, da bomo na koncu po zaključku mandata lahko rekli, da smo ne samo javno zdravstvo v Sloveniji

Hvala lepa za besedo. Spoštovani. Zdravje je v samem vrhu naših vrednot. Ko si voščimo nikoli ne pozabimo želeti tudi obilo zdravja. Zdravje pa ni le vrednota, je tudi človekova pravica, ki zagotavlja dostopno in kakovostno javno zdravstvo. Ko govorimo o zdravstvu torej govorimo o enem od najpomembnejših družbenih podsistemov, ki pa se žal v Sloveniji že dolgo, predolgo sooča s krizo. Tega se v svobodi več kot dobro zavedamo, zato smo izboljšanje zdravstvenega sistema postavili v ospredje naših programskih ciljev. Od prvega dne vodenja vlade, ki so nam ga zaupali volivke in volivci, si odgovorno in po najboljših močeh prizadevamo za zdravstvo, ki bo med ključnimi stebri blaginje vsakega posameznika, otrok, mladih in starejših. Vlada dr. Roberta Goloba je takoj po nastopu mandata pohitela s pripravo zakonodajnih in drugih ukrepov, izkazali kot potrebni in učinkoviti ter so ublažili breme težav v zdravstvu in ga obvarovali pred kolapsom. Pričakovanja, da bo vlada čez noč ali največ nekaj mesecih rešila več kot dve desetletji trajajočo krizo je povsem nerealno in ne more služiti kot argument za dokazovanje domnevne vladne neučinkovitosti. Drži, vlado in ministrstvo za zdravje čaka še obilo dela na poti do javnega zdravstva, ki bo pacientkam in pacientom dajalo občutek varnosti, ko se soočijo s poslabšanjem njihovega zdravstvenega stanja. Na tej poti so še kako pomembni strokovnost, prizadevnost in odločnost vodstva enega najzahtevnejših ministrstev, Ministrstva za zdravje. Kandidatka za novo ministrico vse to ima in za to uživa popolno podporo poslanske skupine Svoboda. Dr. Valentino Prevolnik Rupel odlikuje zavidljivo poznavanje zdravstvenega menedžmenta in sposobnost analitičnega vpogleda v zagate slovenskega zdravstva, oboje pa je obetavno izhodišče za oblikovanje pravilno odmerjenih ukrepov. Kot državna sekretarka je sodelovala pri pospešeni pripravi sistemske zdravstvene zakonodaje in tako stavi na stalne izboljšave sistema. Na naporni in luknjasti poti do želenega cilja si od nje obetamo premišljene korake. Verjamemo njeni obljubi, ki jo je dala na predstavitvi pred parlamentarnim odborom, da bo javno zdravstvo, če bo zaupana funkcija ministrice, ob koncu njenega mandata v boljši kondiciji, kot je sedaj. Kandidatkina predstavitev je, lahko rečemo pričakovano, naletela na pozitivne odzive tudi v strokovni in zainteresirani javnosti. Med prioritetami kandidatke za ministrico so dostopnost in kakovost javnega zdravstva, košarica pravic in neopredeljeni, pri čemer meni, da bi bilo treba ukrepe glede oseb brez izbranega družinskega zdravnika prilagajati posameznim občinam. Takšna prednostna lista nalog je po oceni naše poslanske skupine dobra popotnica za njeno ministrsko delo. S tem se očitno strinjajo tudi na Zdravniški zbornici Slovenije. V odzivu so namreč poudarili, da je kandidatka na torkovi predstavitvi pred odborom pokazala premišljen in analitičen pristop, kar naj bi govorilo o tem, da pozna in razume zapleteno zdravstveno problematiko. Pozdravili so tudi kandidatkino zavedanje kadrovskih težav v zdravstvu in ne najbolj učinkovito upravljanje javnih zavodov. Reševanje krize, v katerih se je znašlo slovensko javno zdravstvo je enormno velik izziv in nič manjša odgovornost. Nova ministrica za zdravje, ki jo dobivamo danes, bo morala z veliko mero občutka in spretnosti usklajevati številne in zelo različne, tudi nasprotujoče si interese. Z ustreznim pristopom in avtoriteto bo morala tudi meriti bolj ali manj upravičene strasti, ki se razplamtevajo v zdravstvu in širši javnosti ter so pogosto v oviro spremembam na boljše. Predvsem pa bo morala kot ministrica prisluhniti tako ljudem, ki potrebujejo dostopno in kakovostno storitev kot tudi zaposlenim v zdravstvu, ki so upravičeni do dobrih delovnih pogojev. Brez zadovoljstva obeh strani bosta trpela tako učinkovitost zdravstva, kot tudi zaupanje vanj. V Poslanski skupini Svoboda ne dvomimo, da je dr. Valentina Prevolnik Rupel kot zagovornica javnega zdravstva dobra izbira za tako zahtevna pričakovanja, zato jo bomo soglasno podprli. Bodoči ministrici za zdravje in njeni ekipi želimo vse dobro pri delu.

pojasnim na začetku, da ne bo nikakršnih dvomov, zdravstvena reforma je še vedno prioriteta Svobode, koalicije in tudi te Vlade. Še vedno je to osrednja reforma in to se ni nič spremenilo, tudi če se na veliko trudite prepričati naše državljane v nasprotno. Danes bomo glasovali o 21. zdravstvenem ministru, če štejemo še mesta, ki so jih opravljali po pooblastilu predsednikih vlad. Danes bomo glasovali o tretji osebi, ki se bo usedla zagotovo na najbolj vroči stol v tem trenutku, ta stol tudi ni med najbolj zaželenimi, če smo prav iskreni. Zelo velika odgovornost, zelo velika pričakovanja, zelo veliko interesov, financ, zelo veliko polen in zelo velika odgovornost, še enkrat, in v to odgovornost je privolila tudi kandidatka za ministrico za zdravje, dr. Valentina Prevolnik Rupel, ki jo je sprejela in zagotovo se ji za to zahvaljujem. Verjetno smo si vsi v tem delu enotni, da so problemi v zdravstvu že stari, da se jih ne da rešiti ne v 30 dneh, ne v enem letu, ne v enem mandatu, verjetno kakšnega tudi v dveh mandatih ne, in da ne bo pomote, to ni izgovor, ker v koaliciji še nismo uresničili vsega, kar smo se zavezali uresničiti, ker v bistvu na nek način niti ne more biti naš izgovor, ker smo na tem mestu šele leto in pol in tisti, ki ste v državnem sistemu že dlje časa, kot mi tudi razumete o čem govorim. Pomembno je tudi zavedanje, da za skrb za zdravstvo ne more biti samo odgovornost nas politike ali ministra oz. Vlade, ampak to mora biti odgovornost celotne družbe. Več moramo govoriti tudi o pozitivnih praksah v slovenskem zdravstvu, vsi moramo skrbeti in krepiti zaupanje v zdravstveni sistem. Vemo vsi, da če ni zaupanja, so občutki zagotovo slabši. Na učinkovite, kakovostne, marljive, poštene zdravstvene delavce moramo biti ponosni, opravljajo pomembno nalogo, istočasno pa se morajo tudi oni zavedati, da niso edini v Sloveniji, ki opravljajo pomembno nalogo. Kljub tretjemu ministru za zdravje v tem mandatu, jaz ostajam optimist, z veliko željo in motivacijo nasloviti vse težave o o katerih smo danes že veliko slišali in že desetletja razgrajuje javni zdravstveni sistem. Želja je res iskrena, močna in za njo smo tako poslanci Svobode kot tudi jaz osebno pripravljena garati. In z vsakim garanjem vedno pridejo rezultati, čisto vedno. Mogoče ne pridejo jutri, ne pridejo po jutrišnjem, ampak vedno pridejo. Še vedno je prioriteta Svobode krepitev in ohranitev javnega zdravstvenega sistema. Ta mora biti kakovosten, učinkovit, transparenten in predvsem dostopen, ki postavlja paciente v središče. To še posebej poudarjam, ker tudi tukaj nas nekateri želite prepričati, da mi si tega ne prizadevamo in tudi tukaj še ena od manipulacij. Predvsem pa verjamem, da bo nova kandidatka za ministrico za zdravje vse to udejanjila, saj v končni fazi štejejo res samo dejanja. Veseli me, da na predstavitvi na odboru nisem slišala od kandidatke čisto nič, kar bi bilo v nasprotju z zavezo, ki smo jo podpisali koalicijski poslanci, tudi nič ni bilo v nasprotju s koalicijsko pogodbo. Prav nasprotno, v ospredje je postavila iste izzive kot jih ves čas opozarjamo tudi mi v Svobodi, potrebno je povečati dostopnost, če bomo povečali dostopnost, bomo seveda skrajševali čakalne vrste, več oseb bo imelo svojega svojega osebnega zdravnika, potrebno je narediti ukrepe za ohranitev zdravstvenega kadra, za njihovo motiviranje in nenazadnje za pridobitev novega zdravstvenega kadra. Potrebno je vzpostaviti sistem spremljanja kakovosti zdravstvene oskrbe. Na predstavitvi je kandidatka povedala, da v bistvu tega danes v Sloveniji sploh nimamo, sploh se ne spremlja kakovost zdravstvene obravnave.

Potrebno je krepiti time družinske medicine in krepiti nujno medicinsko pomoč. Tudi na tem področju je kandidatka za ministrico nanizala kar nekaj rešitev. In veseli me, da se na ministrstvu ekipa tudi v času, ko jo je vodil naš predsednik Vlade, s tem ukvarjala. Potrebna je zdravstvena infrastruktura. Včeraj na odboru smo z veseljem slišali, da bo Ministrstvo za zdravje še naprej vlagalo v zdravstveno infrastrukturo v bolnišnice, v zdravstvene domove. Potrebno je razmejiti javno in zasebno. To govorimo že dlje časa. Ministrica je poudarila, pravzaprav kandidatka še ta trenutek, da je treba nasloviti vprašanje tudi prodaje koncesij in tudi tukaj na ministrstvu, kolikor je kandidatka napovedala, že pripravljajo rešitve. Verjamem, da danes ni nikogar izmed nas, ki si ne bi želel, da bi ti izzivi bili že rešeni, zato se sprašujem zakaj v teh letih niso bili. In ne, nismo na začetku, kot ste nekateri danes večkrat ponavljali, v tem času, torej tudi v letu in pol je Vlada sprejela dva interventna zakona, s katerim je zamejila ta ključna žarišča v zdravstvu. Takoj po napovedanem dvigu komercialnih premij zavarovalnic smo začeli postopke preoblikovanja zdravstvenega zavarovanja in ja, to je šele prvi korak, čaka nas še drugi korak tudi tukaj je kandidatka za ministrico napovedala, da ministrstvo je že oblikovana skupina in se bo tega v kratkem oziroma se že ukvarja s tem. Med osrednjimi nalogami tega leta in pol je tudi digitalizacija zdravstva. Do konca leta se nam tako obetata dva zakona, pričakovani zakon o digitalizaciji in reorganizacija Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Ja, prišla je za zamudo. Oba zakona bosta prišla z zamudo, priznam, se posujemo s pepelom, ampak z zamudo glede na rok, ki smo se ga mi zavezali v naših zavezah, če pa gledamo kaj bi Slovenija potrebovala, pa prihajata oba zakona s kakšno letno zamudo. Seveda za to letno zamudo ne moremo biti mi krivi, mi smo lahko krivi samo za zadnje leto in pol. Ekipa sedanjega v. d. ministra za zdravje, v kateri je bila tudi kandidatka dr. Valentina Prevolnik Rupel, je v treh mesecih aktivno delala na ukrepih ukrepih za izboljšanje zdravstvenega sistema s poudarkom na čakalnih vrstah in kakovosti, ravno tistih dveh področjih, ki je kandidatka najbolj doma. Rešitve pričakujemo v kratkem. In jaz se jih resnično veselim. Kandidatka je bila tudi v širši ekipi prejšnjega ministra Danijela Bešič Loredana, saj je sodelovala v ekipi, ki so pripravili osnutek izhodišč za zdravstveno reformo in sodelovala je v nekaterih drugih delovnih skupinah. Ni nova na zdravstvenem področju, o tem smo danes že veliko slišali, in njene reference pričajo dovolj. Ekipa prejšnjega ministra je v enem letu, dobrem letu pripravila vrsto dokumentov in predlogov zakonov, ki jih bo seveda potrebno nadgraditi, jih ne bo pa potrebno na novo naročati ali pa pisati, ampak samo implementirati, izboljšati, kot sem že rekla in čim prej spraviti k življenju. Naj se na tem mestu zahvalim ekipi Danijela Bešič Loredana za vse dobrega, kar jim je v tem letu naredilo. In ne, nismo na začetku, vse to bomo uporabili, spravili v življenje in nadgradili. Seveda se s tem delo ne zaključi, z delom nadaljujemo. Cilji ostajajo enaki kot so zapisani v koalicijski pogodbi in delo na izboljšavah v zdravstvenem sistemu je kontinuiran proces. O tem je govorila kandidatka za ministrico na zaslišanju, ne to, kar ste želeli nekateri interpretirati. Dosedanji ukrepi, ki jih je Vlada Republike Slovenije predlagala in uvedla z namenom povečanja dostopnosti so pokazali nekatere pozitivne učinke, seveda se vse ukrepe da vedno izboljšati, to je vedno možno. In naj zaključim z eno mislijo ki jo je delil predsednik vlade dr. Robert Golob ob eni priložnosti. Citiram: "Problemov ne moremo rešiti čez noč, lahko jih pa začnemo reševati danes". In ja, rešujemo jih vsak dan in vsak dan jih bomo reševali do konca tega mandata in jaz verjamem, da jih bomo reševali še naprej v naslednjem mandatu, saj se tudi z realizacijo zdravstvene reforme delo ne zaključi, in o tem je govorila kandidatka za ministrico. Dr. Valentini Prevolnik Rupel, jaz verjamem, da nas sedaj posluša, želim uspešen in učinkovit mandat. Tudi jaz si želim, da bi na koncu njenega mandata bil slovenski zdravstveni sistem boljši. In z vso energijo, z vso pomočjo, vsem časom, ki ga imam na voljo, ji bom maksimalno pomagala in ji na tem mestu želim srečno.

predsednik Vlade, kolegice in kolegi in vsi, ki nas spremljate tudi preko video in avdio povezav, tudi kandidatka za ministrico, ker verjamem, kot je predhodnica rekla, da spremlja to razpravo. Bom spoštovani kandidatki dr. Prevolnik Rupel najprej

za vodenje ministrstva na kateremkoli resorju, je pogumen in mu je treba dati za to priznanje, še posebej, ko pogledamo stanje in razmere na zdravstvenem resorju, ki so vse prej kot dobre. In to, da čas zelo hitro beži, to pomeni, da smo že dobro zakorakali proti polovici mandata, in to, da so obljube velike, pa moram reči, da je, je vzrok ali pa da je razlog, da ji še bolj izrečem priznanje za pogum, kajti njeno delo bo vse prej kot oziroma kandidatki za ministrico lahko štejem v dobro tudi to, da ni zdravnica. Ja, prav ste slišali. Z vsem spoštovanjem do zdravnikov, do vseh v njihovi, lahko rečemo, osnovni izobrazbi. Mislim, da je prav, da se preizkusi na tem mestu nekdo, ki ni medicinske izobrazbe, ki morda lahko pogleda čez neko vrtičkarstvo v zdravstvenem sistemu, kajti zdravstveni sistem je veliko več kot samo zdravnice in zdravniki v njem, ampak so še vsi drugi, ki so tam, vključno z bolniki oziroma uporabniki tega sistema, kar smo pa pravzaprav v najširšem smislu vsi. Štejem ji v dobro tudi, malo za šalo malo zares, da je moja koroška rojakinja. Korošci vem, da smo trmasti ljudje, veliko več se moramo dokazovati kot nekdo, ki mu je vse v zibko položeno, in veliko je že dosegla v življenju. Torej reference ima relativno dobre in mislim, da ji bo to, da je Korošica, vsekakor pomagalo pri njeni zahtevni službi in poslanstvu. Spoštovana kandidatka dr. Prevolnik Rupel je tudi izobražena, akademsko naravnana, ljubiteljica številk. Pozna tudi ekonomiko zdravstva. No, zdaj pa preidem od tega, kar ji štejemo dobro, k temu, kar morda manjka njeni osebi kot kandidatki za ministrico, in sicer ni političarka. Sam in v Poslanski skupini Nove Slovenije menimo, da bi sploh v teh zaostrenih razmerah, razmerah na zdravstvenem resorju morala ali moral ta resor prevzeti izjemno močan, izjemno vpliven politik ali političarka. Zakaj? Na ravni Vlade gre vedno za politični boj med resorji za to, koliko

prijateljstva in kolegialnosti. Tam gre za trd politični boj. Zdaj glede na to, da smo vsi dojemali njenega predhodnika dr. Bešič Loredana kot izjemno močno politično osebnost, se mi zdi, pa je bil hitro odpravljen, se mi zdi, da bo, lahko rečem, njena prezenca še veliko težja, kot njenega predhodnika. Težko bo uveljavila vse potrebne potrebne ukrepe in zahtevne posege v resorju, če ne bo imela politične moči, da zagotovi zadostna proračunska sredstva za to. In jasno je, da si delimo vsaj eno prioriteto, za katero menimo, torej Poslanska skupina Nove Slovenije in kandidatka, si delimo vsaj eno prioriteto, za katero menimo, da je res nujno, da se uveljavi in to čim prej, povečanje dostopnosti do zdravnikov. Minula covid epidemija ni pomagala, je še bolj zatresla ta sistem. Potem, lahko rečem, izvesti en stresni test v prvem letu te vlade tudi ni pomagal. Številke govorijo svoje. Čakalne dobe na nad dopustno dobo je 1. 6. 2023 čakalo 141 tisoč ljudi, 1. 8. to je pa zadnji podatek, pa 145 tisoč 549 ljudi. Torej, čakalne dobe se večajo, daljšajo. Ukrepi ne prijemajo oziroma kot bi rekli kolegice in kolegi iz Poslanske skupine Nove Slovenije, jih sploh ni. Še celo prvi zakon o digitalizaciji zdravstva, na katerega smo imeli kar nekaj pripomb, ampak vseeno smo ga podprli zato, ker je šel v pravo smer, brez dobrih podatkov, brez dobrih baz podatkov, ki so povezljive, ki so jasne, razumljive in uporabne, slovensko zdravstvo ne more začeti odpravljati nobene anomalije. Mi smo ga v prvem branju podprli, smo rekli, naj gre naprej, če ravno je predvideval monopolnega spet izvajalca teh IT storitev in tako naprej, ampak smo rekli, je še priložnost, da se izboljša, spremeni in tako naprej. Smo pokazali dobro voljo kot opozicijska stranka. In kaj ste zdaj naredili, kolegice in kolegi iz koalicije? Je lasten zakon prvi od te tako napovedane in tako potrebne reforme ste umaknili, ste umaknili z dnevnega reda. To gotovo ne bo pomagalo k večji dostopnosti zdravstva ali pa k interventnemu odpravljanju teh nedopustno dolgo čakajočih v čakalnih vrstah. Ne vem, kako se bo ministrica tega lotila. Jaz bi svetoval v imenu Poslanske skupine Nove Slovenije, da se čim prej obravnava Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki smo ga vložili, ki predvideva, da se vpne vse razpoložljive vire, kadrovske, finančne za to, da se te čakalne vrste odpravijo, medtem pa se lahko dobro pripravi sistemske spremembe. Časa ni veliko, zamudili smo že dobro leto. In res pozivam spoštovano kandidatko, da se čim prej opredeli glede naše novele ZZVZZ. 2. točka, jo tudi delno delimo, njeno prioriteto in našo, prioriteto izboljšati slabo upravljanje javnih zdravstvenih zavodov. Upam, da se bo tudi kandidatka čim prej opredelila glede našega predloga, ki smo ga že večkrat javno predstavili, da izberemo javni zdravstveni zavod, bolnišnico, ki bi ga v pilotnem projektu začeli opravljati po načelih gospodarske družbe, neprofitno, ampak po načelih gospodarske družbe in bi opazovali, kakšne vplive ima to na organizacijo dela, na upravljanje z viri. Mi trdimo, da bi ugotovili, da bi takšen javni zdravstveni zavod veliko bolje deloval, predvsem v dobro pacientov bolnikov, ki čakajo na obravnavo zdaj čakajo ko imamo nek protosocialistični sistem, kot je rad rekel pokojni dr. Andrej Bajuk. Veliko hitreje, veliko bolj učinkovito bi delali. Verjemite mi, moramo narediti nekaj takega, če želimo našim državljankam in državljanom, predvsem tistim, ki nedopustno dolgo čakajo na zdravstveno storitev, omogočiti obravnavo, da ne bo še več posledic z najhujšim. Tretja prioriteta, ki je pa nisem slišal tako močno naglašene, pa je preoblikovanje monopolnega Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v pravo, če hočete zavarovalnico z odgovornostjo do Zdaj ZZZS te odgovornosti nima, mi plačujemo pa ne plačujemo malo vsi, državljanke in državljani, ne plačujemo malo, ampak ne dobimo pravico do obravnave ali pa do storitve, ampak dobimo pravico do čakalne vrste. In nihče za to ne odgovarja. To ni moja, moja ideja. Citiram sodelujoče na predsedničinem forumu 23. maja letos, ko so strokovnjaki, ekonomisti, zdravniki in tako naprej izpostavljali tegobe slovenskega zdravstvenega sistema in spoštovani dr. Alojz Ihan je izpostavil predvsem to pomanjkanje odgovornosti našega monopolista Zavoda za zdravstveno zavarovanje do zavarovancev in zavarovank. Plačajo, pravico pa imajo samo do čakalne vrste, ne do storitve. In nihče ne odgovarja, Nihče ne odgovarja. Ta monopol je treba odpraviti. ZZZS je treba narediti bolj učinkovit, 48 člansko skupščino, ki je čisti ostanek, en socialistični relikt, zmanjšati, jo narediti bolj učinkovito, da se bo vedelo kdo pije in kdo plača in kdo je odgovoren za kaj, da bo boljši nadzor in da to ne bo tako rigidna institucija. In da je mera polna. Zdaj pa moram še na koncu omeniti, spoštovana kandidatka za ministrico, zanima me, kako se boste zdaj soočili z veliko šlamastiko, ki se je zgodila s preoblikovanjem dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja? Včeraj smo slišali direktorico Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki je rekla: "Obstoječa premija 35 evrov je daleč premajhna in pomeni v letu 2024 140 milijonov manjka v zdravstveni blagajni." Skupščina je včeraj razpravljala, menda da bi pač bilo treba to premijo za nekih deset evrov povišati, da bi prišli na nulo. Tole pa zdaj že zveni na približno, saj ni res, pa je. Matematika očitno ne razume temeljnih konceptov socializma. Lahko rečem, da gre za socialni populizem in na to smo opozarjali že vseskozi v Novi Sloveniji, ko se je začelo s to, lahko rečem, to sem že poimenoval prevaro državljank in državljanov. To je zdaj postal obvezni prispevek in nihče v tej državi ne bo mogel preprečiti nekomu, ki se bo izmislil - v koaliciji imate močno večino -, da to dvignete za deset evrov, vsi bodo morali to plačati: upokojenec z najnižjo pokojnino, delavec z minimalno plačo, mati samohranilka s tremi otroki in nihče se ne bo mogel odločiti: zamenjati zavarovalnico, ki daje nižjo premijo, kot smo lahko to do zdaj. Kje so zdaj vsi tisti grozni profiti, ki so jih delale grde zavarovalnice? Pa še to, da so bile vse zasebne za lase privlečeno? Vzajemna je posebno organizirana kot vzajemna družba, Triglav je tudi v veliki lasti države, morda je bila katera od njih tudi zasebna, ampak kje so zdaj tisti grdi dobički? Omenjali ste v razpravi takrat 60 milijonov, zdaj smo pa soočeni s 140 milijonsko luknjo, kar pomeni da boste morali slej ko prej premijo dvigniti za 10 evrov, obvezno premijo, obvezen prispevek, ki bo apcigan po domače povedano rečemo na Koroškem in kandidatka za ministrico to razume od

tukaj boste morali braniti te zablode preteklega leta. Ne bo vam lahko, ne bo čakajo na vas tudi poleg bolnikov, pacientov, vsi predani zaposleni v slovenskem zdravstvu, zdravniki, zdravstveno osebje, podporno osebje, tehnično osebje, itn. Na etični pogon pač ne moreš plačati položnic. Ne gre na dolgi rok, že predolgo to traja. Premalo ambicij je čutiti v tej koaliciji in v tej vladi, glede zdravstvenega sistema in drugih sistemov v naši državi. Doslej smo imeli vsaj časovnice, zdaj pa imam občutek, vsaj kolikor sem danes poslušal, da niti časovnic ni več. Spoštovana kandidatka, srečno, žal pa vas zaradi vsega navedenega teh zablod preteklega leta ne morem podpreti.

predgovornika in bi povedal bistvo. Nastanek vlade, ki pluje proti polovici svojega mandata, je zelo tesno povezan z največjo obljubo, torej da bomo uredili področje zdravstva, da bo to prioriteta prebivalcev, da bo to Vlada gradila na krepitvi javne mreže, urejanju primarne ravni in na splošno večjo dostopnostjo do zdravstvenih storitev. Do zdaj po dveh letih lahko ugotavljamo vsi tukaj prisotni, da temu ni bilo tako. Zdaj že nekdanji minister Bešič Loredan se je lotil dolgega, dragega in na žalost tudi neučinkovitega eksperimenta, za katerega ministrica, ki jo bomo potrdili tukaj danes v Državnem zboru, nima več ne finančnih ne časovnih okvirjev, torej moramo začeti z delom danes. Prav tako nima več tistega privilegija stotih dni, kot se to običajno, da v začetku Vlade. Ta čas je pokurjen, začeti je treba delati zdaj. Kajti verjamem, spoštovane kolegice in kolegi, da noben od nas tukaj več ne more v svojih lokalnih okoljih povedati zakaj zdravstvo ni urejeno. Kajti, to je bila prioriteta vseh političnih strank. Jaz verjamem, da bodo Vido Čadonič Špelič o tem spraševali v Novem mestu, jaz verjamem, da bodo Tomaža Lisca o tem spraševali v Sevnici, jaz verjamem, da bo moral Robert Janev o tem pogovarjati v Istri in tudi sam mu moram to razložiti na Goričkem, zakaj se zdravstvo ni uredilo, kajti, spoštovane kolegice in kolegi, imamo zgolj še dobri dve leti. Tukaj mogoče priporočilo, kot je denimo ta, da približno 140 tisoč prebivalcev trenutno je brez osebnega zdravnika. Tega mora tudi dobiti v najkrajšem možnem času, kajti drugače nismo mogli narediti nič. Da sprejemamo ukrepe, ki bodo bolj logistične narave za skrajševanje čakalnih vrst. Ne vem ali je to težko vzpostaviti bazo določeno, ki bi vsaj preminule državljanke in državljane izbrisala iz tega sistema. Mislim, da to kolega Hoivik, ko je bil na digitalizaciji, bi nam zrihtal v enem tednu. Sam tudi podpiram napoved glede prevrtitve košarice pravic, ampak katera ne sme iti, da boste določenim pravicam odrekli, ampak dejansko moramo oceniti kaj je realno, kaj je izvedljivo in predvsem potrebno pri obvladovanju zdravstvene blagajne, ampak ne na škodo pacienta. Spoštovana kandidatka za ministrico, torej Prevolnik Rupel, Socialni demokrati verjamemo, da boste zagrizli v to jabolko, kajti imate zgolj dve leti. Verjemite državljanke in državljani bodo pa dali končno sodbo. Hvala. Hvala lepa. Kolega Zvonko Černač je na vrsti in za njim kolega Robert Jana. Izvolite, kolega Černač, imate besedo. Lepo pozdravljeni vsi prisotni! Danes smo s strani premierja slišali, da je predlagana kandidatka najboljša možna izbira. Nekaj podobnega, moram reči, je naredil tudi za odstopljenega ministra Danila Bešiča Loredana. Ampak, če je predlagana kandidatka najboljša možna izbira, se postavlja vprašanje, zakaj je s predlogom čakal do skrajnega trenutka. Kandidatka je bila naslednji dan po tistem, ko je vodenje ministrstva začasno prevzel predsednik vlade pred tremi meseci, 13. julija imenovana za državno sekretarko na ministrstvu za zdravje. Zakaj torej čakati 3 mesece, če je bila to najboljša izbira? Še posebej v luči izjave gospoda Goloba pred dobrim mesecem dni, 4. septembra, ko je v izjavi za enega od medijev dejal, da bo minister za zdravje predlagan oziroma imenovan najkasneje do konca meseca septembra. Kot vidimo se to ni zgodilo. Tudi danes se to ne bo zgodilo, kajti ne bo imenovan minister z vašimi glasovi, z glasovi koalicije, ampak ministrica. Torej še pred mesecem dni napoved, da bo ta predlog posredovan do 30. septembra, to se ni zgodilo. Danes pa poslušamo premierja o tem, da je predlagana kandidatka, ki jo predlaga, najboljša možna izbira. to govori o neki populistični izjavi, ki nima nobene vsebinske teže. Popolnoma jasno je, da je kadrovski bazen Svobode vedno bolj prazen in da je vedno manj ljudi, ki so pripravljeni se izpostavljati in prevzemati ministrsko funkcijo. Na ta način, da bodo čez nekaj trenutkov ali pa čez nekaj mesecev zaradi takih ali drugačnih osebnih zamer premierja odstopljeni. In to je problem, ki ga koalicija nedvomno ima in kaže na to, da postaja vedno bolj prepoznavna ta neoperativnost za vodenje Vlade oziroma države. kar se tiče kandidatke oziroma naj še prej povem, da je takrat, ko je bil prejšnji minister s strani predsednika Vlade odstopljen, spomnite se, da je podpisal odstopno izjavo, ki mu jo je na mizo predložil predsednik Vlade, da je takrat predsednik Vlade dejal, torej v prvi polovici julija, da ne bo nobenega prostega teka na področju zdravstva, reforme bodo šle naprej, vse se bo dogajalo naprej, bodoči minister, tudi takrat je govoril o bodočem ministru, bodoči minister bo imel na mizi, ko bo prišel, že pripravljene rešitve, stvari in delo se bo nadaljevalo. Verjetno ste že pozabili teh izjav. Torej mi mu bomo pripravili, po domače povedano, če zdaj parafraziram premierja in ta, ki bo prišel, bo moral to, kar mu bomo mi dali na mizo, izvajati, tako kot se je to pričakovalo od prejšnjega ministra, zato je tudi bil odstopljen, ker so prihajale očitno vedno hujše in neprimerne zahteve, kar se tiče področja zdravstva. Ampak nič od tega se ni zgodilo. Imeli smo začasnega ministra za zdravje, v funkciji v osebi predsednika Vlade. In kaj se je zgodilo v tem obdobju? Razmere so se bistveno poslabšale na področju zdravstva. Zgodila se je ena koruptivna odločitev o tem, da je Ministrstvo za zdravje oddalo prenovo oziroma izvedbo negovalne bolnišnice Maribor najdražjemu, ne najcenejšemu ponudniku, ker je bil najprej izbran najcenejši za 10,7 milijona s strani UKC Maribor, potem pa je ministrstvo to izbiro razveljavilo in izbralo izvajalca za 15 milijonov evrov. Zakon o digitalizaciji, ki je bil edini na področju zdravstva v tem parlamentu, pa je neslavno končal to zakonodajno pot v tem obdobju, s tem, da ste ga v koaliciji sami zavrnili in ustavili. Hvala bogu, da ste ga, ker bi ponovno posegel v sredstva zdravstvene blagajne za področje digitalizacije, in to s 3 % teh sredstev, to pomeni 150 milijonov evrov letno bi se ta družba, ki bi jo ustanovili za to področje posebej za to področje financirala. Torej, nič od tega se ni zgodilo, vse te napovedi so prazne, tako kot so bile očitno prazne vse te napovedi od 18. januarja naprej, ko ste se na Brdu zbrali in ugotovili, da je zdravstvo prioriteta, potem 5 dni kasneje podpisali neko dodatno zavezo v koalicijski pogodbi in takrat ugotovili, da če imate na mizi en velik problem, ki se mu reče Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, je treba najprej tega rešiti, potem pa ste čez 3 mesece prišli z zakonom ne za preoblikovanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje v smeri bolj učinkovitega upravljanja s 4 milijardami in pol, ampak s preoblikovanjem dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezno dopolnilno zavarovanje, dodatno ta denar dali tej državni zavarovalnici, ki naj bi bila problem in povzročili kaj

za 10 evrov tega obveznega dodatnega zavarovanja in imeli boste v proračunu v naslednjem letu 100 do 150 milijonov evrov izpada na področju iz naslova dohodnine. Iz naslova dohodnine, zakaj? Ker bo zdaj to obvezno zavarovanje zmanjševalo davčno osnovo in tisti, ki imajo najvišje plače bodo plačevali bistveno manj kot plačujejo danes, tisti z najvišjimi pol manj. Torej, razbremenili ste bogate, bistveno bolj obremenili revne, posredno in neposredno in to so vaše reforme na področju zdravstva. Ko smo kandidatko spraševali kaj bo storila glede tega, ko je govorila o košarici teh pravic in da je potrebno te stvari prevetriti. Mimogrede, kandidatka je javno izpostavljala problematiko takega načina preoblikovanja še nedolgo tega nazaj, pred slabega pol leta. In je povedala, da brez prevetritve košarice ni mogoče tega narediti na tak način, ker se s tem dela škoda. Takrat je to javno povedala. Zdaj kot kandidatka na hearingu si tega več ni upala ponoviti in tudi nismo slišali, kaj bo storila glede tega problema. Vi pa govorite o tem, kako primanjkljaje sredstev za to, da bi izpolnili zavezo za uskladitev, recimo, pokojnin, kjer ste upokojence letos februarja ogoljufali za polovično uskladitev, pri 10,3 odstotni inflaciji, ste jim pokojnine dvignili za 4,2 %. In zdaj boste ponovno prikrajšali tiste, ki so že tako obremenjeni zaradi inflacije in pri 8 odstotni inflaciji jim ne boste nobenih otroških dodatkov in ničesar drugega usklajevali. Istočasno ste pa z eno potezo, z enim nespametno odločitvijo rokohitrsko mimo strateškega sveta pri bivšem ministru sprejeli zakon, ki povzroča 250 milijonski izpad. Torej, pozna se kandidatki, da področje v teoriji pozna. Celo profesionalno pot je praktično delovala na tem področju, ampak v analitično raziskovalnem delu in taka je bila tudi njena predstavitev na hearingu. Mi smo eno uro poslušali analizo stanja. Jaz sem imel občutek, kot da sem na nekem seminarju iz tega področja, kjer se med sabo raziskovalci argumentirano bojujejo o tem, kdo ima boljši pogled na stanje ki je, žal pa nismo slišali nobene konkretne rešitve v prvem delu sploh ne. Tudi potem, ko smo želeli dobiti predloge na podlagi posameznih vprašanj, teh nismo dobili. Zanimiva je bila ta ugotovitev, da saj neopredeljeni sploh niso problem, ker gre za pravico, ne pa za obveznost. Seveda gre za pravico. Glejte, ampak, če nekdo želi do osebnega zdravnika, to je njegova pravica, pa tega zdravnika ni, potem je ta njegova pravica onemogočena in je ne more izvršiti. In to je problem. Ampak na podlagi tega odgovora, ki je bil tam posredovan, se ta problem očitno ne bo reševal, tudi ne na tak način, kot ga je reševal prejšnji minister z gasilskim ukrepom ambulant za neopredeljene. Ministrica oziroma kandidatka za ministrico je sama priznala, da je število čakajočih, ki nedopustno čakajo zgodovinsko visoko, da tako visokega števila še nikoli v zgodovini ni bilo in da se je stanje poslabšalo, odkar ste vi na Vladi. Ampak na drugi strani pa ni bilo nobene rešitve tega problema, nobene, niti nakazana ni bila rešitev za izpolnitev tistega, kar ste si zapisali pred letom in pol v koalicijsko pogodbo, takojšnje skrajšanje čakalnih vrst. Torej, nič konkretnega ni bilo slišati, nobenih konkretnih rešitev. Zaradi tega seveda je veliko vprašanje ali se res ne bo zgodilo to, kar je predsednik strateškega sveta za zdravje pri predsedniku vlade pred časom že napovedal in je rekel, da bomo lahko srečni, če stanje na področju zdravja konec letošnjega leta ne bo slabše, kot v začetku letošnjega leta in verjetno bo. bo. Kandidatka je sodelovala tudi ven ne samo dveh strateških svetih za področje zdravstva, ne samo v strateškem svetu, pri bivšem ministru in pri predsedniku Vlade zdaj, ampak tudi v strateškem svetu, ko je bila predsednica Vlade Alenka Bratušek v obdobju 2013-2004. Tudi takrat je sodelovala, bila je v kabinetu nekdanjega ministra v času Pahorjeve vlade, tako da področje pozna. In seveda bi človek pričakoval, da bomo slišali kakšno bolj konkretno rešitev. Naj vam povem še to, da je ta strateški svet pri bivšem ministru svoje delo zaključil s tem dokumentom. Prejeli ste ga, verjamem, vsi, vsaj člani Odbora za zdravje na 26 straneh, vključno s to stranjo, uvodno, torej na 24 straneh

Bilo je pa devet članov, tako da vsi skupaj so verjetno dobili okrog 100 tisoč za tole. To tudi nekako govori o tem, da neke želje po tem, da bi se na področju zdravstva dejansko kaj premaknilo in da bi se začelo na področju zdravstva bolj gospodarno ravnati z javnimi sredstvi, bolj učinkovito oplemeniti, oplemenititi ta sredstva in zagotoviti boljše upravljanje tega sistema, da tudi neke želje tukaj ni in da žal tudi v bodoče pod novim vodstvom tega ne bo. Iz tega razloga seveda tudi jaz osebno te kandidatke ne morem podpreti. Ji pa želim seveda, da bi z ekipo uspela vsaj kakšno stvar na tem področju premakniti. Hvala.

torej reševanju problemov v zdravstvu. Zdaj, zgodovinsko gledano, če gremo malo nazaj, tri mandate ste imeli. Leta 2004 ste imeli na Ministrstvu za zdravje Bračuna, ki je takrat rekel, da je njegova prva prioriteta reševanje čakalnih vrst. 2007 seveda je moral odstopiti. Kaj je bilo s čakalnimi vrstami? V bistvu lahko pogledate si podatke, so strmo naraščale navzgor. Ponovno Vlada Janeza Janše, Gantar spet, prioriteta čakalne vrste. Spet. In potem poslušamo na hearingu, kako je v bistvu čakalna vrsta simptom ne-dogajanja v zdravstvu. Sami omenjate, da je akcijski načrt že obstajal in da obstaja. Zakaj ga niste implementirali? Potem se danes sploh ne bi pogovarjali danes tu o čakalnih vrstah. Verjetno se spomnite še nedolgo nazaj, covid ukrepi, na zdravstvenih domovih napisi: bolanim vstop prepovedan. Kam so šli ti bolani? Eurofound je ocenil, da je bilo približno 21 % tistih, ki niso prišli do pregleda. Teh 21 se je seveda kam potem prevalilo? V sistem, ko so se v bistvu sprostili vsi ukrepi. In zdaj očitate koaliciji, kako češ se čakalne vrste povečujejo, predvsem pa iz naslova tistih, ki so nad dopustno mejo. Seveda tisti, ki ni prišel na prvi pregled, se je najverjetneje njegovo zdravstveno stanje tudi poslabšalo in potem ni bilo potrebno napotnice pod redno, ampak je bila potrebna napotnica pod hitro oziroma celo zelo hitro, pa vemo, kakšne čakalne vrste so pri zelo hitro napotnicah, 14 dni, oziroma redno, hitro pa en mesec. Seveda gre potem vse nad dopustno mejo. Ta Vlada je sprejela interventni zakon za stabilizacijo zdravstvenega sistema, ki je prinesel določene rezultate. Jaz mislim, da je popolnoma neodgovorno govoriti, da ni prinesel nobenih rezultatov, ker potemtakem 35 tisoč tistih, ki so prišli do storitev, sploh ne bi prišlo do svojih storitev. Kje bi te končali kasneje, ne vemo. Je pa res, da je imel eno anomalijo in to anomalijo smo popravili z novim interventnim zakonom, kjer smo po 15. členu popravili določila, da ne gre plačevati popolnoma vseh storitev. Zdaj, prej smo poslušali tudi s strani poslanca iz vrst Nove Slovenije, češ kakšna šlamastika je bila v bistvu dopolnilno zdravstveno zavarovanje, pa naj je to ukinitev ali pa preoblikovanje. 50 milijonov evrov na letni ravni, so zavarovalnice si zaračunale torej režijskih stroškov.

in gremo iz teze, da napoveduje najmanj 9 % zdravniško inflacijo, potem zelo hitro pridemo do rezultata, da teh 10 evrov, ki jih nakazuje Zavod za zdravstveno zavarovanje, da bi bilo potrebno povišati to premijo, predstavlja skorajda 30 % povišanja. Torej, jaz se sprašujem, razlika med 10 in 30 je 20 % torej ponovno, kam gre teh 20 %? Pozabite povedati, da če bi to ostalo pri zavarovalnicah, ne vemo, kako visoko bi bilo dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Same so v letošnjem letu napovedale 10 evrov povišanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, naslednje leto se je že govorilo še dodatnih deset, torej piše že na 55 evrov kje bi se to končalo? Konkurenčnosti jih ni bilo. Zakaj? Zaradi tega, ker je bilo to na nek način kartelno dogovarjanje, nenazadnje, zakaj so se usklajevale vse cene pri vseh zavarovalnicah na enak način. Vlada je tu posegla, omejila, da ko se pogovarjamo o teh 140 milijonih in če gremo v izračun tega kar pravi ZZZS, potem ni teh 140, ampak jih je bistveno manj. Zdaj nekateri tu manipulirajo s številkami celo 150, jaz sicer tu matematika ne gre skozi, moji izračuni gredo bolj v pričo, 110 milijonov, če gremo poslušat Zavod za zdravstveno zavarovanje. Zdaj, kandidatka za ministrico v bistvu na nek način ne prihaja iz zdravstvenih vod, je ekonomistka, in sicer s področja ekonomije za zdravstvo in me ne veseli, da je že na hearingu jasno nakazala dogajanje s številkami, za katerimi stoji seveda in to so fakti, to so dejstva, na podlagi katerih lahko gradiš nadaljnje ukrepe in če nimaš analize jasne, potem je brezsmiselno na nekih čustvih graditi prihodnost zdravstvene ureditve. Zdaj, po mnenju Inštituta za ekonomske raziskave v zdravstvu je v bistvu najboljše za zdravstvo to, da nimamo zdravstvenega ministra iz področja zdravstva, ampak bi po njihovem mnenju moral biti to, zdaj, če preberem, nekdo s poslovnimi, vodstvenimi, finančnimi in organizacijskimi sposobnost oziroma nekdo izkušen v menedžmentu in zdravstveni ekonomiki, prav to je kandidatka za ministrico. Zdaj, ali je to političen kapital ali ni političen kapital, mislim, da vnaprej napovedovati je popolnoma absurdno in nekorektno. Jaz mislim, da v kolikor bomo vsi stremeli k temu, da spremenimo zdravstvo na boljše, potem tudi politične ne bi smela imeti ne vem kakšnih težav. Poslušamo očitanje, češ, obljubljali reforme in od teh reform nič. Jaz sam reforme ne jemljem kot čez noč, nekaj kar se zgodi, reforma je nekaj kar se spreminja in, če vi mislite, da se bo z enim, dvem, trem, štirim zakoni spremenila zgodba v zdravstvu se motite. V tem primeru bomo zaspali, življenje gre naprej, je živo in če se mi ne znamo prilagajati sistemu, potem nas bo vsakih pet let povozil sistem - to, kar se je zgodilo zdaj zadnjih 30 let. In državljanke in državljani želijo slišati tri stvari: kdaj bodo prišli na pregled, ali bo ta pregled kakovosten in seveda koliko jih bo to stalo? In v kolikor sledite prioritetam, ki jih je kandidatka za ministrico tudi predstavila, potem boste zelo hitro prišli do zaključka, da točno te stvari naslavlja tudi na kapitalu preteklih izkušenj. Tako da, kar se tiče mene, ima kandidatka v bistvu vse predikcije za to, da lahko na korekten in uspešen način opravi delo ministrice za zdravje, zato bo imela tudi mojo podporo. Hvala. Hvala lepa. Kolega Cigler Kralj, imate repliko, izvolite. **JANEZ CIGLER KRALJ (PS NSi):** Hvala lepa predsednica in vsi prisotni. Moram se oglasiti, ker sem bil popolnoma napačno razumljen oziroma interpretiran. Zdaj pa brez mojega komentarja citiram članek iz MMC, 12. oktober 2023 ob 13.48, naslov je: »Premija za zdravstveno zavarovanje bi po oceni ZZZS morala biti vsaj 10 evrov višja, podnaslov: »Samo zaradi preoblikovanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezni prispevek, ki ga bodo državljani s prihodnjim letom plačevali zdravstveni blagajni.« Na ZZZS za leto 2024 napovedujejo za 140 milijonov evrov primanjkljaja. Pa še nekaj, skupščina zavoda je citirana tukaj: "Ocenjujemo, da je trenutna višina premije 35 evrov za obvezni zdravstveni prispevek prenizka glede na medicinsko inflacijo, ki je okrog Predvidevamo, da bi se morala povečati vsaj za 10 evrov." Konec citata predsednice oziroma generalne direktorice ZZZS Tatjane Mlakar. Kandidatka za zdravstveno ministrico dr. Prevolnik Rupel je na torkovi predstavitvi pred odborom DZ za zdravstvo dejala, da najbolj sistemski pristop vidi v prelitju novega obveznega prispevka v prispevno stopnjo in nato zvišanje prispevne stopnje. Kolegice in kolegi, 140 milijonov luknje s preoblikovanjem v obvezni obvezni zdravstveni prispevek, ki se mu ne boste noben, ne najrevnejši, najšibkejši se mu ne bo mogel izogniti. 10 evrov. Preoblikovati ste šli pa iz, lahko rečemo, socialne demagogije, bi nekdo rekel, zato, ker je ena od zavarovalnic napovedala 10 evrov dviga tega prispevka. Komentar ni potreben.

Najprej bi rada izrazila čestitke gospe kandidatki za ministrico, da se je odločila. To je pogumna odločitev in vem, da ima veliko znanja iz tega področja in da bo lahko dobro delala. Gospod predsednik vlade je namreč danes rekel, da ima njegovo osebno podporo. To je dobra popotnica danes, jutri več morda ne bo tako. Tudi prejšnji minister je imel njegovo osebno podporo. Še več, prejšnji minister za zdravje je bil podpredsednik Vlade, ko je odslovil njega je na nek način odslovil košček samega sebe. Gospod predsednik Vlade je danes rekel, da si želi učinkovit, dobro delujoč javni zdravstveni sistem. Kdo pa si ne? Vsi si ga želimo in vsi ga zagovarjamo, samo ne znamo leta in leta kako ga vzpostaviti. Zato si želim, da bi bili pri vaši predstavitvi morda povedali kaj bolj konkretnega. Jaz vas bom prosila pa res nekaj konkretnega. Začela bom s tistim, za kar ni potrebno spreminjati zakonodaje, to so dobri in spoštljivi odnosi znotraj zdravstvenega sistema. Premnogokrat smo v medijih poslušali paciente, pa tudi posamezne predstavnike iz zdravstva, da tožijo o slabih odnosih. Nikoli pa ne bom pozabila, izjave matere pred kamerami, ki je rekla, da bi bil morda njen otrok zdrav in živ, če bi se znali zdravniki, predvsem zdravniki je ona takrat rekla med sabo pogovarjati. To je zame nedopustna napaka. Zato vas, gospa kandidatka, prosim zastavite ves svoj ugled in avtoriteto za izboljšanje odnosov v zdravstvu. Saj veste, riba smrdi pri glavi. Tokrat naj gre dober glas od ministrstva navzdol, da imate dobre in spoštljive odnose in k temu dnevno nagovarjajte vse znotraj zdravstvenega sistema, posebno pa tiste, ki so na vodstvenih položajih. Poleg dobre organizacije, ki jo kronično primanjkuje v zdravstvenem sistemu, je potreben tudi dober medsebojni odnos, spoštovanje, predvsem pa, dragi moji, pretok informacij o slehernem pacientu. Pogovor, ne trma in dvigovanje glave "jaz sem nekaj, ker sem vodja, jaz sem nekaj, ker sem primarij, jaz sem nekaj, ker sem doktor." plačani iz denarja davkoplačevalcev in vsi vi ste dolžni narediti vse, da pomagate bolniku. In ministrica je rekla, da bo skrajševala čakalne vrste. Vse oči, najmanj 145 tisoč in še nekaj nedopustno dolgo čakajočih pacientov je uprtih v vas, gospa kandidatka, in njim ni pomembno, kako boste vi to dosegli, pomembno jim je, da dobijo čim prej svojo storitev. Zato mislim, da boste morali uporabiti vse kapacitete v zdravstvu, o čemer niste govorili. Po domače povedano, to pomeni, da boste morali podpreti zakon Nove Slovenije, ker drugače verjetno ne boste mogli skrajšati čakalnih vrst, kar si pa seveda ljudje, ne samo želijo, ampak tudi zaslužijo. In še na eno anomalijo vas bi rada opozorila in vas prosim, da se ji posvetite prednostno, torej urgentno. To so urgence. Urgence povsod po Sloveniji pokajo po šivih urgence si več ne zaslužijo tega izraza, kajti urgentno pomeni hitro. V medicini to pomeni, da je življenje in zdravje ljudi ogroženo. In sedaj urgence ne rešujejo tako hitro, kot bi morale. Kajti, na urgenci ni dovoljeno čakati. Zato vas lepo prosim, gospa ministrica, lotite se tega čim prej, da ne bi morali gledati v medijih izmučenih obrazov pacientov, ki čakajo ure in ure na hodnikih, na vozičkih, brez hrane in vode, neprespani, Torej še enkrat, urgentno se lotite težave urgenc. Sicer vam pa pri vašem delu želim veliko uspeha za dobro vseh nas. Hvala lepa.

da je Slovenija en osamljen otok s polno problemov na področju zdravstva in da bo zdaj, zdaj treba razglasiti izredno stanje v državi. Mislim, toliko drame, pa na področju zdravstva se imajo težave vse evropske države, takšne ali drugačne. Med evropskimi državami se torej pojavljajo številne vzporednice na področju problematike splošnih in družinskih zdravnikov, saj se namreč celoten evropski, torej naš kontinent bori s starajočo se družbo in s problemom, kako privabiti čim več mladih zdravnikov v družinsko medicino. Težave torej, s katerimi se poleg Slovenije soočajo tudi nekatere druge evropske države na področju družinske medicine je treba povezati z odnosom do tega področja, ki se kaže tudi med samimi zdravniki. Če želimo, da zdravniki ne bodo odhajali, jih moramo seveda tudi ustrezno nagraditi. Omogočiti je treba večji vpis na medicinske fakultete, kar seveda ni preprosto in se ne da rešiti čez noč. tudi fakultete morajo imeti ustrezno kadrovsko pokritost in pa ustrezne pogoje izobraževanja, vključno s številnimi laboratoriji in tako dalje. Prav tako je treba reševati problematiko s pomanjkanjem negovalnega kadra. Vlada je tudi že pripravila ukrepe za hitrejše zaposlovanje tujcev, predvsem na področju zdravstva. Z vsemi temi ukrepi je potrebno sedaj samo pospešeno nadaljevati. Žal mi je da se predhodne politične strukture že prej niso lotevale teh problemov pravočasno, – 14.45** (nadaljevanje) ne bi bilo potrebne toliko dramatizacije. Zdaj je oziranje v premalo učinkovita prizadevanja na področju zdravstva nesmiselno. Ozirajmo se le toliko, kolikor bo to lahko služilo boljši prihodnosti na zdravstvenem področju. Veseli me napoved kandidatke za ministrico, da je naslovila probleme timov družinske medicine, da se bo time okrepilo in posledično omogočilo zdravnikom, da kvalitetnejše obravnavajo več pacientov. Vsekakor bo predstavljal korak k izboljšanju na področju medicine tudi Zakon o digitalizaciji, ki bo predstavljal pomoč pri administrativnih rešitvah. Zavedati se namreč moramo, da živimo v močno zbirokratizirani državi, kar predstavlja probleme povsod in seveda mogoče še posebej na področju zdravstva. Tam, kjer je pomanjkanje kadra, prihaja tudi do osebnih stisk zaposlenih, kajti na njih se prelaga težje breme obveznosti, zlasti negovalni kader odhaja tja, kjer je manj stresno, manj naporno, tudi, kot smo že tolikokrat slišali, v trgovske centre, kjer je očitno veliko manj možnosti za izgorelost. Da bomo zelo natančno vedeli, koliko kadra nam pravzaprav primanjkuje na primarni ravni in tudi drugje, vključno s socialnovarstvenimi zavodi, moramo postaviti normative in standarde za današnje potrebe pacientov. Pa še nekaj, ko govorimo o vse večjem pritisku na zdravstvo zaradi starajoče se družbe, ne pozabimo na mlade, zlasti na področju preventive, na področju promocije zdravega življenjskega sloga, saj zelo dobro vemo, da sta zaradi trenutnega zdravstvenega stanja pri mladih zdrava prehrana in aktiven način življenja prepogosto podcenjena. Mladi so tudi zelo dovzetni za marketinške aktivnosti različnih industrij, te pa navadno predstavljajo tveganje za zdravje. Naj bo to zaveza celotne naše družbe in politika lahko tu igra zelo pomembno vlogo oziroma je dolžna delovati proaktivno, saj so zdravi mladi posamezniki temelj vsake družbe. Delajmo na tem, da bodo odraščali v zdravem okolju. Vsi se zavedamo, da novo ministrico čaka trdo delo. Za nujne izboljšave v zdravstvu ima na voljo samo pol mandata. Laiki, poznavalci in bolniki si iskreno želijo, da bodo ministrica s svojo ekipo, strateški svet za zdravstvo, Zavod za zdravstveno zavarovanje, strokovne organizacije in sindikati v zdravstvu tvorno in brez pik v žepu sodelovali, delovali povezovalno in s konsenzom, kar je v zaostrenih razmerah nujno. Ni prostora za razprtije, prezir, izsiljevanja in dokazovanja, kdo je pametnejši in kdo ima več mišic, ker prav zaradi tega vedno nastradajo bolniki.

Hvala lepa za besedo, predsednica. Ja, na predstavitvi pred Odborom za zdravstvo je kandidatka za ministrico predstavila svoje ključne naloge, ki jih bo opravljala do konca mandata. Med njimi je izpostavila dostopnost do kakovostnega zdravstvenega varstva, vzdržnost financiranja in pa tudi opredelitev košarice pravic. Kandidatki za ministrico, bodoči ministrici želim vso srečo, bi pa rad izpostavil nekaj stvari. Predsednik Vlade Robert Golob je danes izpostavil, da je kandidatka za ministrico Valentina Prevolnik Rupel najboljša izbira. Tukaj bi rad samo spomnil, da je enako dejal tudi za prejšnjega ministra. Pol leta nazaj smo vas v tem hramu demokracije poslušali, da zavarovalnice kujejo dobičke z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem. Danes poslušamo, da ta isti sistem prinaša izgubo. Neverjetno. Matematika ne razume temeljnih konceptov socializma.

Vlada javno napiše v svoj dokument, ki smo ga danes tudi prejeli, da ZZZS nima nadzora nad vsemi odhodki. In kaj naredite v tej Vladi? V ta isti žakelj dodate še 700 milijonov evrov. Pa koga vi farbate? Veste koga, narod. Za njih pa deset evrov višje premije, kako solidarno od vas. In zopet novi davki, to je tisto, kar vam poleg časovnice gre zelo dobro od rok. Kandidatka za ministrico za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je v torek na predstavitvi pred odborom za zdravstvo dejala, da najbolj sistemski pristop vidi v prelitju novega obveznega prispevka v prispevno stopnjo in na to zvišanje prispevne stopnje. Pa bolj idealne kandidatke za ministrico si v tej Vladi niste mogli želeti. Ona še izvoljena ni, pa že govori kako bo dvigovala davke. Ta manj paše v vašo Vlado, direktno za k vam je v vlado Roberta Goloba. Se mi pa pri vsem skupaj zdi ključna ena zadeva pri imenovanju nove kandidatke za ministrico, in sicer pomembno se mi zdi, če se je o svojih ciljih in pa tudi želja načrtih posvetovala s prvo damo. Zakaj se mi zdi to pomembno, ker da ne bomo čez nekaj mesecev je pa tukaj razreševali. Zato se mi zdi ključno to zaupanje. Najboljši menedžer v državi je rabil tri mesece za to, da je našel kandidatko za ministrico in te tri mesece je on vodil Ministrstvo za zdravje, sem si mislil, zdaj pa bo zdravstvena reforma, digitalizacija zdravstva, 30 dni do specialista, pa ni šlo. Najboljši menedžer pa je rabil tri mesece, kot sem rekel, da je našel kandidatko za ministrico za zdravje, da ste našli takšno kandidatko ste rabili več kot 90 dni. Leto in pol v tem Državnem zboru poslušamo o reformi, tudi o zdravstveni je bilo veliko govora, na koncu pa najdete kandidatko za ministrico za zdravstvo, ki je edini cilj, da ne spremeni sistema in da sistem ostane točno takšen kot je bil do sedaj. Sistem, ki ustreza vsem in se praktično od osamosvojitve do danes ni spremenil, ustreza preprodajalcem medicinske opreme, zdravstvenemu lobiju, pacienta pa postavlja na zadnje mesto in našli ste točno takšnega človeka, takšno ministrico, ki sem prepričan, da takega sistema ne bo spremenila. Ne rabite mi verjeti, shranite si moj magnetogram in ga poslušajte ob koncu njenega mandata, pa boste videli, da smo daleč od tega kar je prej govoril poslanec Svobode, da paciente zanima kdaj bodo prišli na pregled, ali bo pregled kakovosten, koliko jih bo to stalo. Nič od tega ne bo spremenila, ves čas se bo trudila, da bo sistem ostal takšen kakršen je. če ne verjamete, poslušajte mojo izjavo po koncu njenega mandata. Vsakič več denarja zmečemo v zdravstveno blagajno, čakalne vrste so pa vsakič daljše. Zakaj? Zato, ker je naš zdravstveni sistem povsem neučinkovit in slabo organiziran. Slabo organiziran za paciente, dobro pa za zdravstveni lobi. In ministrica, tega sem prepričan, ne bo spremenila. V zdravstvenem sistemu imamo premalo denarja, ker ne moremo nahraniti zdravstvenega lobija in vseh priveskov, ki jim politika drži štango, medtem ko se narod deli za kamerami, vsi jedo z istega korita, pacient pa je postavljen na zadnje mesto. Zaradi našega zdravstvenega sistema ljudje umirajo tudi zato so danes ljudje na Kongresnem trgu molili, ker pod to Vlado, vlado Roberta Goloba nam lahko samo še bog pomaga. Hvala.

iz desne strani, se ni uresničila in se tudi ne bo, tako da bi predlagal, da bi tisto kristalno kroglo katero gledate, malo sčistili ali pa zamenjali za kaj drugega. Reforma je dostikrat nerazumljena vsebinsko. Gre za proces. Tukaj ne gre za samo en zakon, ki bi ga sprejeli in potem spreminjali skozi čas, ampak gre za kompleksen nabor ukrepov tako s strani digitalizacije, organizacije, financ, kadrov in še bi lahko naštevali in za to se rabi tudi čas. In ravno, zaradi tega, ker gre za kompleksen nabor ukrepov, ki ga pričakujemo v zdravstvu, pozdravljam premierjevo odločitev, da bo predlagal Valentino Prevolnik Rupel za kandidatko za ministrico za zdravje. Gre za strokovnjakinjo s širokim pogledom v zdravstveni sistem, ki ga je spoznala tako od znotraj kot svetovalka ministra, kot državna sekretarka, kot svetovalka direktorja ZZZS in tudi od zunaj kot raziskovalka in predavateljica, tako da ima dejansko širok pogled na situacijo. Jasno pa, da s potrditvijo za ministrico jo čaka ogromno izzivov. Sam se bom osredotočil na dva in to je problematika absentizma in pa reorganizacija, modernizacija Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Kandidatka se je že pred časom ukvarjala s problematiko satizma, zato je v bistvu zelo dobrodošlo, da ta problem dejansko pozna. Že leta 2012, ko je bila svetovalka ministra za zdravje, sva sodelovala, jaz pač v eni drugi vlogi pri pripravi sistemskih zadev v zvezi z zniževanjem absentizma v Sloveniji. Skupaj smo takrat pripravili Zakon o zavodu o medicinskem izvedenstvu, ki bi dejansko skrajševal oziroma zmanjševal število bolniških staležev ter omogočil zavarovancem za čimprejšnji povratek na delo. Žal zakon ni prišel v proceduro, vlada je predčasno končala mandat in upam si trditi, da tako velikih problemov na področju absentizma, kot so danes, če bi ta zakon takrat zaživel v praksi ne bi bilo. Že naslednje Vlade pa s tem niso imele toliko dela oziroma posluha, da bi sistemsko urejali problem absentizma. Ta Vlada ga ima in se je tega že lotila in ga bo tudi speljala do konca. Poznamo, da je vrednost bolniških staležev v naši državi krepko preko 700 milijonov evrov in vsi pretekli površinski ukrepi so bi neuspešni, da ne bo pomote, tako levih kot desnih vlad. Predvidena sistemska sprememba na tem področju je zelo podobna tisti, o katerih sem prej govoril, iz leta 2012 in bo z izvedbo enotnega izvedenskega organa omogočila prehod med začasno nezmožnostjo za delo, torej bolniškim staležem in trajno nezmožnostjo za delo z invalidskimi postopki. Poklicna rehabilitacija, ki se bo uvedla v tem času in bo kot temeljna pravica, bo omogočila vključevanje v trg dela tem iz bolniškega staleža in pa jasno tudi iz invalidskih postopkov že v času zdravljenja in zdravstvene rehabilitacije, ne šele takrat, ko so končani postopki na ZPIZ-u, ko invalidska komisija opravi svoje in dobi pač zavarovanec odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vemo, da do takrat preteče še pa še časa, vemo pa tudi, da pripravljenost za povratek na delo, povratek na trg dela pri zavarovancih premo sorazmerno pada s časom njegove odsotnosti. Tudi to, da bomo vrnili medicino dela prometa in športa v sistem javnega zdravstva, ki bo dejansko posredno omogočili ta nov sistem povratka na delo je zelo pozitivna **25. Vse te rešitve je že potrdila tudi komisija OECD v svojih priporočilih, najdemo pa jo tudi v Beli knjigi o pokojninah. Pri tem bo zelo pomembno dobro sodelovanje z ministrstvom, ki pokriva socialo, kajti na tistem področju oni se ukvarjajo s pokojninskim in invalidskim sistemom, ker bo vzporedno potrebno tudi prevetriti sistem na področju invalidske zakonodaje, o katerem govorimo že zelo dolgo, da se ni spreminjal že 30 let oziroma se je spreminjal z nekimi manjšimi popravki, vendar bo treba to tudi sistemsko prilagoditi s sistemom zdravstva, tako da bo omogočen čimprejšnji in čim bolj uspešen povratek na delo našim zavarovancem. Spoštovana kandidatka, vem, da poslušate. Prepričan sem, da je pod vašim vodstvom prišlo do pozitivnih premikov na tem področju, ker je že tudi dosedanja ekipa pripravila zelo dobra izhodišča za to. Tudi reorganizacija zdravstvene zavarovalnice je na agendi novega vodstva ministrstva in kot je pojasnila kandidatka na odboru, je Slovenija premajhna za večjo konkurenco na tem področju. S tem se popolnoma strinjam, kakor tudi s tem, da naše zdravje bolj kot finančne injekcije potrebuje prevetritev organizacije in racionalizacijo ter modernizacijo postopkov dela. Po spremembi sistema dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, uvedbi neodvisnega izvedenskega organa, ki bo prevzel, kot sem že povedal, ocenjevanje tudi začasne nezmožnosti za delo, sodelovanje pri vzpostavitvi celotnega sistema dolgotrajne oskrbe ter boljši sistem nadzora nad delom skupaj z izboljšanim informacijskim sistemom. Vse to pomeni, da bo treba zavod tudi organizacijsko prevetriti. Pri tem me veseli, da je kandidatka kot eno izmed prioritet napovedala tudi strukturno prenovo ZZZS, kot je bilo omenjeno, in bo podpirala prizadevanja, da se ZZZS preoblikuje na način, se bo kar v največji meri opravljala naloga aktivnega kupca zdravstvenih storitev. Spoštovana kandidatka, spoštujem vaš pogum, da ste se odločili za kandidaturo za ministrico na tako zahtevnem področju, ker pa poznam vaše delo tudi do sedaj, verjamem, da ga boste dobro opravljali. Želim vam in nam vsem, da zastavljene cilje skupaj uresničimo v dobro vseh prebivalcev naše države. Hvala.

Danes odločamo o imenovanju 23. ministrice za zdravstvo v samostojni Republiki Sloveniji. 23. ministrica za zdravstvo, že to mislim, da je podatek, ki vam pove, da je funkcija, ki jo bo zasedla današnja kandidatka in pa področje, ki ga bo prevzela v prvi vrsti kompleksno, polno lobijev, interesov, predvsem 4 milijarde pa pol denarja kolikor je v tem zdravstvu tukaj je tudi približno interesov. Ali je dobro zdravstvo ali slabo? Imamo pomanjkljivosti, izkazalo se je, da je v času epidemije predvsem dejstvo, da imamo javno zdravstvo, bil pomemben dejavnik, da smo nekako relativno uspešno prešli tudi skozi to izkušnjo. Nam pa pove ta podatek, koliko se jih je že na tem področju stolu zamenjalo v vseh teh letih samostojne Slovenije tudi to, da so vse, spoštovane kolegice in kolegi tudi iz opozicije, vse vlade soodgovorne za stanje kakršno je trenutno na področju zdravstva. Nakopičeni problemi, ki so se leta in leta pometali pod preprogo se niso reševali. Če greste gledati podatke o, ne vem, teh tako imenovanih neopredeljenih pacientih, jaz sem šel gledati te podatke kar za 10 let, pa še več nazaj,

prebivalk in prebivalcev, kolikor nas je, se povsem strinjam s tem, mislim, da je nekdo od mojih predhodnikov rekel, da prvo, kar je, nimamo veliko kadra, drugo, kar je prevzeti tako vroč stolček s toliko nakopičenimi problemi

In na podlagi tega mojega ugleda jaz, moram reči, pa še nekaterih seveda drugih podatkov, sem si ustvaril neko mnenje, ki ga bom na kratko strnil v 3, 4 alineje. Prvič, tisto, kar je nesporno, je to, da je kandidatka glede na njeno dosedanje delo in pa kompetence nedvomno oseba, ki pozna v drobovje delovanje zdravstvenega sistema in pozna vse njene težave in tudi izzive, ki jih je potrebno razrešiti. Kot drugo, jih tudi sam štejem v plus to, da ni zdravnica. Jaz sem tu tudi eno izmed področij, za katere upam, da se jih bo lotila pri tako velikem pomanjkanju zdravnikov je popolnoma nepotrebno, ker se mi pa zdi, da za vodenje tako bolnišnic kot zdravstvenih domov v tej državi najdemo tudi drug kader, se lahko zdravniki posvetijo tistemu, zaradi česar so nenazadnje skozi dolga leta tudi izšolani. Tretje, kar se mi pa zdi tudi pomembno je to, da je po moji oceni v prvi vrsti realist. To je povedala s tem, da se zaveda, da je pred njo, to verjetno izhaja iz tega, ker sem že rekel, da je tudi poznavalka tega področja, da se zaveda, da je približno pol mandata še pred njo. In če vzamem v neki prispodobi, bi rekel, da si je za tisto njeno, čas njenega mandata naložila v nahrbtnik toliko kolikor bo lahko nesla. To pa so štiri področja, prioritetna, ki jih je naslovila. Ne obljublja, ne vem, reform vse povprek, se mi pa zdi, da je tista štiri področja, da so ključna, da so pravilna, ki jih je naslovila. To je dostopnost v povezavi s čakalnimi dobami. V tem sem prepričan, da v kolikor bomo prišli do Nekega ažurnega sistema bomo videli, da sicer imamo problem, da pa ni tako velik, kot ga vseskozi prikazujemo. Področje kakovosti, ni veliko ministrov, ki bi se tega področja lotili, pa je izredno pomembno. Tisto, kar je pomembno, dostopnost na tej primarni ravni oziroma opredeljenost tega osebnega zdravnika, ki je ob problemih v Ljubljani kar naenkrat ratal največji problem tega zdravstva, pa mislim, da ni. In pa tisto, kar je pa za paciente in za nas uporabnike posebej pomembno, to je pa košarica pravic. Da ne omenim, da so njene prioritete tudi v skladu s koalicijskimi prioritetami in da bi apeliral, spoštovane kolegice in kolegi, kot sem že omenil, nimamo veliko strokovnjakov s tega področja, malo nas je. Njene prioritete in pogledi se mi zdi, da so pravi, zato bi prosil, ne ubiti človeka, še preden se je lotil funkcije. Pa dajmo mu moč, da se iz besed izkaže, tudi v dejanjih. Seveda bom zaradi vsega naštetega jaz in pa kolegice in kolegi iz Poslanske skupine Socialnih demokratov podprli ministrico. Zdaj, ali bo pri tem pripomogla tudi molitev, ki jo je predlagal kolega Reberšek, nisem prepričan, če pa, pa tudi ne bi škodilo. Hvala lepa.

poslanke! Danes v Državnem zboru odločamo o kandidatki za zdravstveno ministrico gospe Valentini Prevolnik Rupel. Tudi jaz ocenjujem, da je njen nastop na hearingu bil vsebinsko medel. Dejansko je dejala, da zdravstvene reforme ne bo, samo neke manjše spremembe naj bi se jih lotila. Po drugi strani me je pa začudilo, ko je danes gospa poslanka Kozlovič govorila, da pa je še vedno v ospredju te vlade reforma zdravstvenega sistema. Ne vem, zakaj diskrepanca pri teh izjavah. Bo verjetno potem še kolegica pojasnila, ampak kandidatka je bila res eksplicitno jasna, da zdravstvene reforme **27. sicer pol je žonglirala z besedami, ne da ona ne bi uporabljala izraza reforme, da bi rajši uporabljala besede spremembe, ampak če pogledate že ne v SSKJ, boste videli, da je reforma je enako sprememba, tako da ta akrobacija z besedami ni potrebna, dajte nekaj tudi na tem področju narediti. Zdaj, vlada Roberta Goloba je na slabi polovici svojega mandata. Tudi sama vlada, tudi premier je dal nekako vedeti, da te reforme ne bo, da se ne bo na zdravstvu naredilo nič prelomnega, Že ko je padel sam Zakon o digitalizaciji, ki je bil sicer opevan korak k reformi zdravstvene reforme, smo mi v opoziciji, res že sicer prej, ampak zdaj pa še posebej zastrigli z ušesi, kajti izkazalo se je, kot je rekel kolega Černač, vaš kadrovski pool, vaš kadrovski bazen je resnici na ljubo zelo prazen oz. osiromašen. Zdaj, ta diskrepanca resonira tudi v praksi. Zdaj vi pravite oz. pričakovanje Vlade so zdaj glede zdravstvenega resorja zelo nizke, pričakovanja državljanov pa so še vedno seveda zelo visoka. Jaz ocenjujem, da je tudi strateški svet, v katerem je sodelovala spoštovana kandidatka, gospa Prevolnik Rupel, padel na izpitu. Namreč svetuje predsedniku Vlade, zdaj, da bi pa trasiral, tlakoval pot kandidatki z neko, ne vem, operativno vizijo, kako izboljšati slovenski zdravstveni sistem, pa tega seveda ni naredil. Da je paradoks te nevzdržne situacije še večji, smo videli ravno na dan hearinga kandidatke za zdravstveno ministrico, kjer je tako imenovana iniciativa glas ljudstva z nekim improviziranim vozilom, z nekim, ne vem, okostnjakom, mrtvakom za volanom, pod vodstvom Jaše Jenulla in Nike Kovač začela zbirati 5 tisoč podpisov za tako imenovani zakon za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema. Zdaj, lahko da je to naključje, ampak ne, vsi, ki smo že v politiki nekaj časa, vemo, da temu ni tako. Dejansko je padla še ena, da rečem ulična nezaupnica še nepotrjeni ministrici za zdravstvo in poleg lutkarjev iz ozadja na samem zdravstvenem ministrstvu bodo zdaj še lutkarji iz ulice, se pravi, da bo ministrica morala poslušati očitno ulico, se pravi Jenulla in pa Kovačevo, če ne bo se verjetno tudi sama morala predčasno posloviti s svojega položaja. To so, spoštovani kolegi, dejstva. Zdaj, sama kandidatka je kot ekonomistka prikazala ta, kot je bilo rečeno, akademski analitični pristop do reševanja problematike v zdravstvenem ekosistemu, kar lahko na neki ravni seveda tudi pozdravimo, da ne boste nam očitali, da nismo pri tej observaciji nastopa konstruktivno pozitivni, pokazali neko elementarno resnost, ki seveda zahteva ta zelo resen, zelo odgovoren resor, a nekega velikega časa pa seveda kandidatka za neke dodatne analize, dodatna preračunavanja nima. Tega časa nimajo niti tudi bolniki. Pričakujemo v opoziciji, da kljub temu, da kandidatke, kot je bilo že rečeno, z naše strani ne bomo podprli, pričakujemo pa neko odločnost in učinkovitost, vendarle od nje, se pravi, da bo po domače povedano, znala udariti tudi po mizi. Zdaj, najbolj pereče teme od odhajanja zdravnikov iz javnega zdravstva, problema urgenc, da se še komaj ekipirajo, tako podnevi kot ponoči, večajo se čakalne dobe, kot smo slišali danes, digitalizacija zdravstvenega sistema je ustavljena, spomnili smo tudi, da kljub injiciranju 100 milijonov in več denarja v kontekstu skrajševanja čakalnih dob ni obrodilo sadov, še več, čakalne dobe so se še povečale. Zdaj, kolegi so že dejali, pa je vredno ponoviti, da v Sloveniji v začetku maja, v Sloveniji na nedopustno dolgo čakalo 141 tisoč pacientov. Podobna cifra imamo tudi pri osebah brez izbranega družinskega zdravnika, 140 tisoč, in ko smo pri denarju, tudi iz teh 70 milijonov evrov dobička, ki so jih ustvarile zavarovalnice pri prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju je ta vlada dosegla, da bomo sedaj z novim letom imeli obvezno dopolnilno zavarovanje, kjer se bo premija podražila najmanj za 10 evrov ob tem, da bo še 140 milijonov evrov potrebno očitno zagotoviti iz državnega erarja. Tako da, tukaj so neki vaši, v navednicah, rezultati, seveda z negativno konotacijo, drugih nekih rezultatov pa v letu pa pol z vaše strani (nadaljevanje) Zato, glejte, konec mora biti obljub, nekih ukrepov, skozi nekih novih časovnic, treba je priti od obljub do dejanj, ki bodo dejansko vodile do dostopnega, učinkovitega zdravstvenega sistema, ki bo tudi seveda finančno vzdržen ter seveda nenazadnje, ampak na prvem mestu ne smemo pozabiti, da je zdravstveni sistem namenjen bolnikom in ob tem ne smemo pozabiti tudi na pogoje dela vseh zaposlenih v javnem zdravstvenem sistemu, ki jih je treba seveda, ki jih morate seveda izboljšati, da ne bodo bežali iz samega sistema. Zdaj, včeraj, ko smo imeli proračunsko debato na Odboru za zdravstvo v okviru investicij, smo vendarle začutili nekega zmernega optimizma. Kolega Černač in jaz sva opozarjala na te investicije, ki so, zaradi ne šlamastičnega ravnanja, pomanjkanja evropskih sredstev že skoraj zastale, pa je vendarle, potem kandidatka včeraj povedala tako za gradnjo mariborske infekcijske klinike, da so predvidena sredstva v NRP in da se bi naj začela graditi leta 2024, konča leta 2026. Prav tako načrtujete gradnjo negovalne bolnišnice v UKC Maribor. Sedaj, ko je državna revizijska komisija določila kateri izmed ponudnikov naj začne z gradnjo, niste niti pozabili na širitev onkološke dejavnosti v UKC Mariboru. Omenili ste tudi energetsko sanacijo hospital v UKC Ljubljana, dograditev infekcijske klinike v UKC Ljubljana in ureditev negovalnega oddelka Splošne bolnišnice Murska Sobota. Vse to so zelo pomembni projekti. Verjamem, da bomo tudi poslanci iz posameznih regij v Sloveniji skrbno izvajali monitoring nad to časovnico realizacijo teh projektov. Kot rečeno, iz tega je vela neka taka zmerni optimizem, da bo vendarle nekaj storjeno do konca tega mandata, a kot rečeno, zgolj izkazana skrb, zgolj neke nove analize. Akcijski načrti že skoraj na polovici vašega mandata so daleč od javne obljube zdravstvene reforme, kakor tudi svetlobna leta daleč od tega, kar dejansko pričakujejo državljani, to je hitra in kakovostna obravnava, ko pač se obrnejo na pomoč v zdravstvenem ekosistemu. Zdaj, za zaključek, kandidatka, gospa Prevolnik Rupel je po besedah predsednika Vlade najboljša izbira. Zdaj, v tej vladi je bilo zarečenega kruha pojedenega že, da karikiram, že na tone. Tudi za gospoda Loredana Bešiča je podobno trdil, potem sta se na neki očitno osebni ravni tudi sporekla in resor je moral prejšnji minister zapustiti, tako da upamo, da se ne bo zdaj to zgodilo tudi s to ministrico. V vsakem primeru se v Poslanski skupini Slovenske demokratske s to oceno, da je najboljša izbira ne strinjamo, zato tudi posledično kandidatke danes ne bomo podprli. Hvala.

predstavil kandidatko za ministrico in je menil, da je to najboljša kandidatka. In zdaj imam jaz eno retorično vprašanje, ker so se vsi temu čudili, ja ne vem ali kaj si vi želite, da izbere najslabšega kandidata, ne razumem? Zakaj vsi to ponavljate? Tako da mi je sila nenavadno. Hvala.

Vsakič, ko govorimo o zdravstvu se začnemo dotikati dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, kot da je to edini problem v našem zdravstvenem sistemu. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje nikoli ni bilo čisto prostovoljno. Sistem zdravstvenega zavarovanja je v Sloveniji razdeljen na osnovno zdravstveno zavarovanje in dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Osnovno krije zavarovanje za primer bolezni ali poškodbe izven dela, zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela, povračilo potnih stroškov v zvezi z uveljavitvijo zdravstvenih storitev.

cena operacije nekje od 6 tisoč do 23 tisoč, kar pomeni, da za osnovno zdravstveno zavarovanje krije 60 %. In če vzamemo, da je operacija 10 tisoč evrov, to pomeni, da moramo 4000 € plačati sami, če nimamo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. In dopolnilno zdravstveno zavarovanje je 35 evrov na mesec, kar pomeni, da je lažje plačati na mesec 35 evrov kot pa naenkrat 4 tisoč za neko operacijo. In ne, ni novi davek. Ni novi davek. In jaz res ne razumem, zakaj kolegi neprestano zavajajo, namerno zavajajo, pa s tem da se tega tudi zavedajo. Kar pa se tiče Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, strinjam se, potrebna je reorganizacija in pa seveda tudi večji nadzor. To bomo tudi naredili, kot smo slišali tudi v prejšnjih komentarjih. Kar pa se tiče kandidatke, ima zelo težek resor in verjamem, da ji ne bo lahko, ampak skupaj nam bo uspelo, da končno po 30 letih lahko dobimo nek nov zdravstveni sistem, ki bo deloval tako kot mora delovati. Hvala lepa.

Jaz se bom dotaknil v tem delu moje razprave tudi nujne medicinske pomoči in njene organizacije ter urgentnih centrov. Vesel sem, da je temu področju tudi na predstavitvi v Državnem zboru kandidatka za ministrico dala pomembno težo, namreč zagotovo se vsi strinjamo, da je v izrednih situacijah, ki se nam lahko zgodi kadarkoli v zvezi z našim zdravjem, izredno pomembno, kako takrat lahko dobimo hitro in ustrezno najprej pomoč zdravnika, ki je pač v tej ekipi nujne medicinske pomoči, v nadaljevanju pa seveda tudi obravnave na urgentnem centru. Sedanja organizacija nujne medicinske pomoči in pa urgentnih centrov zagotovo ni taka, da bi prebivalcem, kjerkoli v Sloveniji pač je kdo, nudila glede na situacijo ustrezno hitro odzivnost in pa ustrezen nivo storitve. Kje so problemi, s katerimi se srečujemo pri nujni medicinski pomoči in pa pri urgentnih centrih? Eno je pretirana obremenitev s pač pacienti, ki v resnici so tisti, ki zahtevajo obravnavo v urgentnih centrih, drugič pa tudi s tistimi pacienti, ki zaradi tega, ker na primarni ravni ne najdejo ustreznega, ustrezne pomoči, uporabijo urgentne centre za to, da dobijo pač ustrezno obravnavo oziroma obravnavo. Seveda se s tem pojavlja…, daljšajo čakalne vrste in hkrati se tudi manj učinkovito obravnava ali pa ne zadosti hitro tiste, ki so, ki so prišli v te urgentne centre s hujšimi stanji. Druga stvar je pomanjkanje, pomanjkanje kadra in kapacitet. Ta, bom rekel, urgentna medicina pač zahteva specializacije tako na nivoju oziroma za osebje, zdravniško osebje kot za medicinske sestre, zahteva pa seveda tudi ustrezno tehnično opremljenost, ki zagotavlja primerno obravnavo znotraj tega procesa obravnave v urgentnih centrih. Tretja zadeva, ki po mojem mnenju predstavlja problem v tej nujni medicinski pomoči in pa pri urgentnih centrih, je slaba koordinacija med zdravstvenimi ustanovami. med, pogosto se pojavi težava pri komunikaciji in pri sodelovanju med urgentnimi centri, med ambulantami, med bolnišnicami in pa drugimi zdravstvenimi ustanovami. Še danes niso vsi izvajalci nujne medicinske pomoči vključeni v dispečersko službo zdravstva. Slabo leto nazaj je bilo v to dispečersko službo zdravstva vključenih 31

In seveda postavlja se potreba po modernizaciji teh urgentnih centrov, da bodo lahko učinkovito izpolnjevali potrebe pacientov. Prav tako pa tudi vzpostavitev take mreže urgentnih centrov, ki bo zagotavljala, kar je ključno, dostop do urgentne obravnave v takem odzivnem času, ki omogoča uspešno obravnavo resnih zdravstvenih stanj, kot so kapi, srčni infarkti, hude poškodbe ali druge življenjsko ogrožajoče situacije. Koalicijski poslanci smo se strinjali in podpisali, da so prioritete pri posodobitvi zdravstvenega sistema med ostalim tudi novo organizirana nujna medicinska pomoč in pa delovanje oziroma mreža ter delovanje urgentnih centrov. To vključuje poenotenje delovanja urgentnih centrov in vzpostavitev mreže na podlagi strokovnih izhodišč, seveda ob upoštevanju specifičnosti posameznih območij v Sloveniji. Te prioritete, ki smo jih podpisali, izhajajo tudi iz programa koalicije oziroma koalicijske pogodbe, kjer smo se koalicijske stranke dogovorile, da je potrebno krepiti sistem nujne in hitre medicinske pomoči. Ta cilj zahteva določitev jasnih kompetenc osebja vključenega v time nujne medicinske pomoči ter vrste in obseg zdravstvenih storitev v urgentnih centrih. Zahteva enotno urejeno delovanje in financiranje vseh urgentnih centrov v Sloveniji. Da pa bo delovalo skladno in v korist pacientu, pa je potrebno na sistemski ravni izboljšati in vključiti tudi helikoptersko nujno medicinsko pomoč. Reševanje problematike nujne medicinske pomoči in urgentnih centrov, o čemer razpravljam, ni od danes. Na pot reševanja tega smo se podali v začetku našega mandata. Že prejšnji minister je pripravil osnove za ukrepe, ki pa jih je potrebno sedaj udejanjiti. Pri pripravi predlogov je sodeloval tudi strateški svet za zdravstvo, katerega članica je tudi kandidatka za ministrico, gospa Valentina Rupel. Rupel. In vesel sem, da je na podlagi tega njenega sodelovanja za pričakovati, da bomo čim prej določili tako mrežo urgentnih centrov in satelitskih urgentnih centrov, kot jo je oblikovala stroka. Ob tem je potrebno upoštevati tudi ali že razpolagajo ti centri z ustrezno kadrovsko popolnjenostjo ali pa so se približali in seveda tudi, ali imajo zagotovljene prostorske kapacitete za to, da bodo lahko relativno hitro ali čim prej pričeli izvajati to oskrbo s področja zdravstva. Naj zaključim. Z zdravstvenimi storitvami se srečujemo skozi celotno življenje, od rojstva, ko nam na svet pomagajo porodničarji, pa do konca življenja. Po mojem mnenju sta nujna medicinska pomoč in pa urgentni centri dve od ključnih točk pri vstopanju v zdravstveni sistem, katerega, bom rekel, udeleženci aktivni smo vsi prebivalci Slovenije. Res me zelo veseli, da je med prioritetami kandidatke za ministrico na predstavitvi izpostavljeno tudi urejanje teh področij. Z moje strani ima za to kandidatka vso podporo. Podpiral in prizadeval pa si bom tudi za to, da se vse, kar bo omogočalo, da se za pisane ukrepe čim prej realizira, čim prej zgodi, v okviru tega pa tudi za to, da se čim prej zgradi satelitski urgentni center v Litiji, ki ga občina Litija in okoliške občine nujno potrebujejo. Hvala lepa.

Spoštovana kandidatka, tudi doktor Valentina Prevolnik Rupel. Najprej iskrene čestitke za pogum, da ugriznete v to, bom rekla, skoraj kislo jabolko in s tem vstopate v in si obuvate izjemno, izjemno velike čevlje. In kaj je še potrebno poudariti, vstopate v izjemno zahtevno obdobje, časa imate izjemno malo. Niste zdravnica, kar moram reči, da je po moje celo prednost. Ne dvomim pa, da z delom na ministrstvu niste seznanjeni oz. glede na vaše trimesečno delo kot državna sekretarka že dobro poznate delo na ministrstvu. Ne dvomim tudi v to, da vam težave v zdravstvu ne bi bile poznane. Ob tem želim poudariti, da državljanke in državljani in pričakovanja njihova so izjemno, izjemno velika, predvsem po ohranitvi javnega, kakovostnega, dostopnega, javnega zdravstva. Morda se takrat, ko se pogovarjamo o zdravstvenem sistemu, preveč pogovarjamo o samih storitvah, premalo pa o zdravstveni obravnavi, kajti velikokrat se nam zgodi, da pri osebnem zdravniku dobimo napotnico, potem gremo k specialistu, tam čakamo in čakamo in čakamo, potem se vračamo z diagnostiko nazaj k osebnemu zdravniku in čas teče in teče in osebni zdravnik pregleda izvid, ugotovi da je potrebno napotiti spet k novemu specialistu in spet se zgodba ponovi in ponovi in ponovi, v tem času pa se pacientovo zdravstveno stanje kar poslabšuje, zato bi mogoče bilo dobro, da začnemo razmišljati o zdravstveni obravnavi, ki bo pa celostna. To mogoče v namig oz. v premislek. In ja, vsi se v tej dvorani strinjamo, da naš zdravstveni sistem potrebuje prevetritve in tudi spremembe, ki jih seveda narekuje naše življenje. Postajamo starajoča se družba in v zadnjih letih je bilo preveč izgubljenih priložnosti, da bi to uredili oz. da bi delali na teh prevetritvah. Ministri se na tem mestu izjemno pogosto menjujejo. Zakaj je temu tako, vedo samo sami. Kolega Soniboj Knežak je povedal katera ministrica oziroma katerega ministra bomo danes dobili v tej naši Sloveniji. Imeli smo že 17 ministrov, ki so polno opravljali svoje delo in pet ministrov v funkciji oz. predsednikov Vlade v funkciji ministrov. To so zelo zelo, bom rekla, zastrašujoči podatki, kar pomeni, da enostavno zelo zelo malo ministrov zdrži cel mandat. Kandidatki za ministrico to absolutno ne bo uspelo, kajti pred njo je še zgolj in samo pol mandata. V svoji predstavitvi je kandidatka predstavila zelo dobro analizo obstoječega zdravstvenega sistema z vsemi kazalniki. Izpostavila je tudi štiri njene ključne prioritete, ki se bodo nanašale na dostopnost, kakovost, košarico pravic in tudi neopredeljene paciente, ki se sedaj nekako, imamo imamo nekako narejeno ta sistem, da so neopredeljeni opredeljeni, ampak še vedno so v neopredeljenih ambulantah, kar absolutno ni dobro. Jaz tudi takrat, ko smo se odločali o tem sistemu, sem si ta sistem predstavljala malce drugače. In srčno upam da bomo z bodočo ministrico poiskali rešitve, da ti neopredeljeni pacienti ki so sedaj v ambulantah za neopredeljene dobijo svojega rednega zdravnika.

In besede, želje, analize ne bodo dovolj tudi stresni testi več ne. Potrebujemo spremembo zdaj in takoj. In ja, res, v zadnjem letu in pol smo veliko obljubljali in žal, roko na srce, nismo naredili toliko, kolikor smo obljubljali. Zato pričakujem, da bomo naredili korake v pravo smer, kajti zgolj sprejet interventni zakon in preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je zame v letu in pol premalo. Tukaj sem vedno bila kritična na koalicijskih usklajevanjih, vendar stvar je takšna kot je bila in si res želim, da naredimo, obljubljamo, na koncu koncev manj, naredimo pa več. To vedno zagovarjam in vedno bom zagovarjala, zato pričakujem, da bo ministrica hitro zavihala rokave in pričela z delom. Jaz srčno upam, da ti trije meseci, odkar je bila na ministrstvu, niso izgubljeni. in izjemno, izjemno pomembno, da jasno razmejimo javno in zasebno zdravstvo. Vse prevečkrat se nam dogaja, da se ta sistem meša. In če tega mešanja ne bo, verjamem, da nam bo bistveno lažje in tudi po vsej verjetnosti čakalne dobe ne bodo tako dolge kot so. Prioriteta ministrice na hearingu je bila tudi košarica pravic a na tem mestu želim poudariti, da seveda košarico pravic je potrebno prevetriti, je potrebno pogledati kaj spada v košarico pravic, ampak na ta način, da ohranimo in zagotovimo, da bodo zdravstvene storitve v njej v celoti plačane iz sedaj že tega zdravstvenega zavarovanja in ob tem želim želim izpostaviti, kar sem tudi na hearingu izpostavljala, da bi bilo nujno potrebno ne leta 2035, da bi se čim več zobozdravstvenih storitev plačevalo iz te košarice. Te bele plombe, ki so že zdaj v svetu skoraj normala, so še pri nas še vedno v planu leta 2035, kot je ministrica na hearingu tudi izpostavila, tako da tukaj bi res bilo smiselno, da se določena storitev vključi v košarico obveznih zdravstvenih storitev. Ja, tudi sistem financiranja je potrebno spremeniti, kar tudi izhaja iz naše koalicijske pogodbe. Seveda nam primanjkuje kadrov, kar je težava. Sicer smo včeraj pri sprejemanju proračuna v prvem branju slišali, da se daje bistveno več sredstev za specializacije, potrebne specializacije, tako tudi iz psihoterapije, kar je izjemno pomembno, kajti psihično stanje naših državljank in državljanov je v času covida pustilo neslutene posledice, predvsem tukaj ne mislim na otrocih, ampak tudi starejša populacija ima s tem velike težave in predolgo čakanje na to prihaja na drugi strani do velikih težav pri sami naši družbi, bom tako rekla, postajamo nezdrava družba, kar pa si absolutno ne moremo privoščiti oziroma si ne smemo privoščiti in moramo narediti vse, da bomo imeli tukaj spremembo. In ko se pogovarjamo o tej osnovni diagnostiki in pri in pri hitrem prehodu do specialista je potrebno izpostaviti javne zdravstvene zavode. Zakaj izpostavljam javne zdravstvene zavode? Ker nekateri javni zdravstveni zavodi imajo kader, imajo kapacitete, imajo aparature, do programa pa ne pridejo in potem v javnem zdravstvenem domu opravljajo storitve samoplačniško, kar zame ni prav.

za izvajanje te storitve. Tako da tukaj vam že danes napovedujem, da bo že vložena prva pobuda. Verjamem, da jo boste skrbno proučili in začeli delati na tem opolnomočenju javnih zdravstvenih zavodov, kajti to je naša prihodnost, kjer lahko vse na enem mestu se lahko opravi, pa tudi v bistveno krajšem času, posebej, če imaš kader, ki je danes izjemno, izjemno iskan. Drugič pa, če imaš aparature. ...Tako da. jaz vam, spoštovana, danes, zdajle, v tem trenutku še kandidatka, želim srečno roko pri izbiri najožjih sodelavcev, kajti tukaj je izjemno pomembno, koga boste imeli ob sebi ter da boste sledili javnemu zdravstvu za dobrobit

Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem! Zdaj mogoče najprej to naše posmihanje ob dejstvu oziroma ob besedah premierja, da je najboljša kandidatka. Tukaj je bilo rečeno, da je mogoče tudi edina, ki se v tem trenutku sploh upa iti na to mesto ob vseh težavah, ki jih naše zdravstvo ima. In seveda se nasmihamo zato, ker je tudi o prejšnjem ministru enako govoril predsednik Vlade. 100 % njegova podpora sta usklajena, itn. potem smo pa videli, kako je to izgledalo, ko naenkrat nista bila več usklajena. In na to pač opozarjamo, da ne bomo čez 2, 3 mesece, če ne bo morala bodoča ministrica podpisati odstopno izjavo, ki jo bo napisal premier, gospod Golob. rečeno je bilo, da bo udejanjila ne vem kaj vse. Mene zanima kaj bo dejansko udejanjila? Ker na predstavitvi smo poslušali v glavnem neko analizo nobenih res zavez ali pa, da bi se pač lotila nekih konkretnih stvari. Morda še najbolj oprijemljivo je bilo to, da se da je opozorila na to, da se je dal denar za skrajševanje čakalnih vrst, ampak ne da bi se pogledali po segmentih, kje dejansko so najdaljše vrste itn. in smo mogoče denar namenili tudi za kaj, kar bi lahko morda počakalo, nekje drugje, kjer so pa daljše čakalne vrste, pa ne. To se mi zdi v redu. Je treba pač stvari pogledati, nikoli ne moreš z eno potezo reševati 20 problemov. Tako, da bomo to spremljali. To, kar mene malo skrbi, je to, da ni več na agendi digitalizacije. Kolikor vem, smo se vsi strinjali o tem. zakon ste umaknili, zdaj bodo spet rabili pol leta ali pa ne vem koliko mesecev, da bodo nekaj novega napisali. O tem govorim, stvar se samo premika v neko nedoločeno prihodnost. Kot je bilo rečeno, smo ga tudi mi podprli oziroma se strinjamo, in smo si želeli, da se to zgodi tudi že v času naše Vlade, ampak je bil pač mandat skrajšan in se pač teh stvari ni dalo urediti. Mi si želimo, da do tega pride, ker je to seveda pomeni boljši nadzor, pomeni da se bo pač videlo, kje nam stvari, kje so ozka grla in tako naprej, zato je nujno pač, da se da do tega v nekem doglednem času pridemo, ne pa, da vodimo, ne sistemov v kliničnem centru, na primer in tako naprej. Zdaj, kolega iz Gibanja Svobode je rekel, da smo že v času ministra Bručana odpravljali čakalne vrste. Ja, res smo jih in takrat smo jih skrajšali s tri leta na nič. Pojdite si malo pogledati pa kakšno stvar prebrati. Zakaj se potem ponovno delajo čakalne vrste? Zaradi cel kup neumnih odločitev, napačnih odločitev. Spomnite se ministrice Milojke Kolar Celarc, ki je odvzela kompetence srednjim medicinskim sestram, pomeni, da toliko in toliko tisoč ljudi več ni moglo opravljati dela, ki so ga prej opravljali, in to povzroča, potem nove čakalne vrste. Da ne govorim o odhajanju zdravnikov in drugega osebja iz Slovenije. Tudi ta problem smo mi naslavljali s spremembo dohodninske torej z davčno, mini davčno reformo, ko bi

vsaj delno preprečili, samo s tem seveda ne ampak vsaj delno, pa ste šli to spremeniti, potem pa vaš minister Han v Celju na sejmu podjetnikom razlaga, ja, bomo nekaj naredili za plače, res so preveč obdavčene. Mislim, dobro jutro. Je Je treba malo prej kakšno stvar misliti. In enak očitek gre v zvezi z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem oziroma obveznim prispevkom po novem. Tudi ravno dajem poslansko vprašanje, zakaj bo en del pobiral FURS, en del ZZZS. V bistvu samo kompliciramo stvari in povzročamo težave in seveda se to potem pozna nekje drugje, a ne, ko se nekdo mora ukvarjati s stvarmi, s katerimi se ne bi rabil ukvarjati, če bi bile drugače narejene. In, 10 evrov dražja premija, to so izračunale zavarovalnice pred pol leta, zdaj je ZZZS prišel do iste številke. Vi tukaj govorili, da imajo zavarovalnice ne vem kakšne dobičke in ne vem kaj vse, zdaj bomo pa očitno to iz proračuna dajali, ker je zamrznjeno do konca leta. Jaz ne vem ali je to boljša rešitev. Saj tudi mi nismo najbolj naklonjeni, da se dražijo premije, ampak realnost je pač taka in je treba pogledati sistem v celoti, ne pa nekaj na hitro sprejeti, potem pa reševati problem, ki ga prej sploh nisi imel. Zdaj, nekdo je rekel, da smo soodgovorni tisti, ki smo že pač nekaj let ali pa tukaj, a ne. Potem je soodgovorna tudi bodoča ministrica, kajti bila je v strateških svetih, ki so narekovali spremembe v zdravstvu.

ker smo šli pregledat stanje, prej, rej smo samo govorili, da je nekaj ljudi brez zdravnika, ni pa bilo nobene številke. Številke pa od prejšnjega mandata naše vlade, iz 2020 do 2022. Tako da spremembe, ki se delajo, morajo biti premišljene, Ne rečem, da če tisti, ki dela, naredi tudi kakšno napako, kakšno smo zagotovo tudi mi naredili, nihče ne pravi, da ne, ampak res h konkretnim napakam, ki so pa povzročile stanje, kakršno imamo, sem vam jih pa nekaj naštela, lahko jih pa še kaj naštejem. Dvakrat smo zato ministrico Milojko Kolar Celarc interpretirali pa so jo v SD vedno pokrili. V redu, ni bila, je preživela interpelacijo, za njo pa ostalo pogorišče na zdravstvenem sistemu. Tako da jaz si želim in želim novi ministrici, da bi da bi uspelo karkoli spremeniti, ker bo to dobro za Slovenijo in za vse nas. Bo pa imela zagotovo težko delo in trenutek, v katerem vstopa v to ni lahek. Ji pa želim vse dobro in uspešno.

ne vem, katere podatke ste gledali. Podatki, ki sem jih jaz gledal, so točno takšni kot sem vam omenil. Ni to problem tega mandata, zadnjih let, problem že kar desetletje ali pa še več. Verjamem, da ste se zelo trudili tudi v vaši vladi. Še posebej vem, da se je angažiral, kar se zdravstva tiče, tudi vaš predsednik. Celo tako daleč je šel, da je del dopusta preživel na jahti enega izmed dobaviteljev v, enih največjih dobaviteljev v zdravstvu. Tako da verjamem, da ste se trudili, ampak rezultati so, kakršni so. Po 30 letih samostojnosti te države imamo kar velike težave na področju, ki so ga vsi tako uspešno reševali. Hvala lepa.

V petek, 13. marca 2020, smo se, se je Slovenija prebudila v prvo zaprtje države zaradi epidemije bolezni COVID-19. Kaj nam je povzročila, vsi še danes kako dobro vemo. In tudi dolg iz tega naslova v višini 5 milijard je še vedno živ in zelo boleč. (nadaljevanje) da današnji petek 13. prinese prebivalkam in prebivalcem novo upanje v naš zdravstveni sistem, v izboljšave našega zdravstvenega sistema. Ko sem prvič prisluhnila kandidatki za ministrico za zdravje dr. Valentini Prevolnik Rupel sem bila res iskreno navdušena nad njeno dosedanjo karierno potjo. O tem smo veliko slišali tudi na Odboru za zdravstvo, kjer je bila predstavljena, nekaj tudi danes in upam, da je kandidatka navdušila, ne samo nas koalicijskih poslancev, ampak s svojim znanjem, z razumevanjem zdravstvenega sistema, trenutnega stanja, pripravljenostjo hitrega ukrepanja takoj zagrabiti delo in torej upam, da ste to prepoznali tudi vi. Predvsem pa me veseli dejstvo, da kandidatka prepozna urejen zdravstveni sistem kot prioriteto, da je kvaliteten, dostopen vsem prebivalkam in prebivalcem tudi kot eno izmed svojih prioritet, ki smo jo mi zastavili tako v volilni program kot tudi v koalicijsko pogodbo. In to, da nekdo, ki tako dobro pozna ta sistem ima voljo in željo morda kljub temu ali pa ravno zaradi tega je pripravljena ta sistem izboljšati in to res cenim. In kot je rekla kolegica Jerajeva, ja, morda se kandidatka za ministrico, ker je ker je bila del strateškega sveta in v tem sistemu vpeta, pa res čuti soodgovorno, da s svojim znanjem, s svojimi bogatimi delovnimi izkušnjami pripomore k izboljšanju tega sistema in verjamem, da ji bo uspelo, ker ima res lepo vizijo, ker ima velik del potrebnih ukrepov tudi že prepoznanih in na nek način tudi operativno zastavljeno. In pa ja, ker si upa, ker je odgovorna Vesela sem, da kandidatki predstavlja izziv tudi Zakon o digitalizaciji, ki ga nujno potrebujemo. Torej, Zakona o digitalizaciji nismo dali v predal, Zakon o digitalizaciji izboljšujemo, smo pa bili toliko korektni, modri, če želite, da smo prepoznali, da naš zakon ni ravno najboljši in da bi bile zahtevne velike izboljšave, spremembe tega zakona, da bi končno naslovil tudi zelo obsežne pripombe ZPS in tudi informacijske pooblaščenke, zato smo se odločili ga zastaviti na novo in to tudi kandidatka prepoznava kot zelo potrebno, da sploh lahko začnemo s kvalitetnimi koraki in postavljanjem procesov temelječih na podatkih. S tem, ko bomo dobili Zakon o digitalizaciji, bo uveden E-karton, ki bo omogočil lažjo, hitrejšo in bolj kakovostno obravnavo tako na primarni, sekundarni in terciarni ravni. E-karton bo odpravil tudi odvečno birokracijo in zagotovil transparentnost obravnav in postopkov. E-karton bo zaposlenim prihranil precej časa za nepotrebno administracijo, za danes zelo obsežne administrativne postopke. In zdravstveno osebje bo lahko več časa za obravnave usmerilo na pacienta. Nekaj premikov smo na področju zdravstva pod vlado Roberta Goloba že naredili, veliko jih še čaka. Jasno pa je vsem, da je cilj zagotoviti pacientom, ki čakajo preko najdaljše dopustne čakalne dobe primerne, kakovostne in varne obravnave. Pravočasno postavljeni so temelji za profesionalizacijo upravljanja javnih zdravstvenih zavodov. Krepitev notranjega in inšpekcijskega nadzora skozi revizijo, sprejem splošnega dogovora, izvajanje zdravstvenih storitev nad rednim obsegom programa brez omejitev za najbolj kritične storitve z največjim preseganjem čakanja nad dopustnimi dobami, kot tudi temelji za razbremenitev in motivacijo zdravstvenih delavcev skozi tako finančne kot kadrovske spodbude in tudi skozi digitalizacijo - brez tega ne bo šlo. Potrebno bo, in kandidatka to dobro ve, osmisliti tudi upravljanje javnih zdravstvenih zavodov, ki je problem in da je v interesu vseh državljank in državljanov, da se učinkovitost in kakovost zdravstvenih storitev dvigne na najvišji nivo. Javnim zdravstvenim zavodom bo potrebno dati moč pri pogajanjih o potrebnem obsegu zdravstvenih storitev, ki jih lahko opravijo v enem letu glede na karakteristike posameznega zdravstvenega zavoda. Ne pa iz leta v leto kopirati splošni dogovor in ne prilagajati se specifičnostim trga, ker trg so pacienti v nekem okolju, kjer javni zdravstveni zavod deluje. deluje. Tako pa, recimo, ostajajo problemi, ki se vlečejo skozi vsa leta, da zdravstveni zavodi ostajajo brez programov za izvajanje urgence, brez programov za izvajanje podaljšanega bolnišničnega zdravljenja, ker jim programa zmanjka. Ampak ti lahko planiraš število, oziroma načrtuješ število operacij kolena, zelo težko pa načrtuješ urgentne primere in pa število bolnišničnih dni. In javni zdravstveni zavodi morajo imeti možnost sodelovanja pri nakupu teh storitev. Prav tako bo treba določiti vsaj okvirne mehanizme, normative, in to za to, da bodo lahko lahko direktorji vodili oziroma se spopadali z učinkovitostjo opravljanja dejavnosti posameznih zdravnikov in drugega zdravstvenega osebja. Na novo pa bo potrebno ovrednotiti tudi cene zdravstvenih storitev in tako onemogočiti, da bi se podcenjen program oziroma podcenjene zdravstvene storitve, pač ne opravljanje zato, ker se zdravstvenim zavodom tega ne splača izvajati. Od prvega dne vstopa v parlament je ureditev razmer na področju zdravstva za nas prioriteta in od tega ne odstopamo. Naredili smo skrbno in natančno analizo tudi prve korake na poti k reševanju od tega že 20 let trajajočega problema. Nekaj ukrepov je že sprejetih, še več jih čaka na sprejem. Rešitve za zdravstveni sistem pa bomo iskali skupaj. Nekatere lahko uresničimo hitro, za druge je pač potreben daljši čas, so potrebni daljši, večji dogovori in ne gre tako hitro. Problema se ne da rešiti čez noč, lahko pa ves čas po malem rešujemo probleme in s tem izboljšujemo sliko celotnega zdravstvenega sistema. Velikokrat pa smo žal že videli, kako je najlažje storiti nič in ostati v coni udobja. A žal ta cona ne pomeni cone udobja za ljudi, ki zdravstveno storitev potrebujejo velikokrat že takoj in na te moramo misliti vsak dan. In še nekaj, kar se je včeraj zgodilo. Ne padajmo na zastraševanje ali pa strašenje

To je bil še eden neposreden napad na trenutno vlado. Na vlado dr. Roberta Goloba, ki je prav zaradi napovedanega povišanja cen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja s strani komercialnih zavarovalnic najprej zamrznila cene in nato še sprejela zakon, ki ukinja dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Lahko sicer razumemo logiko ZZZS in njihovo željo, da se nič ne zgodi in ostane vse po starem in tako kot imamo, je pa nekorektno in je tudi groba manipulacija ljudi, da ZZZS dvig povezuje s tem, da bo v zdravstveni blagajni manjkalo toliko in toliko milijonov. Nekorektno je zato,

Na ZZZS sicer pravijo in njihova logika je v tem, da se je medicinska inflacija 9 %, in da je za to pač potrebno povišati zavarovanje za 10 evro, a če izhajamo iz 9 % povišanja na 35 evrov, gre torej za nekih, 33,2 evrov, torej na vrednost 38,20 evra

napoveduje dvig cen zdravstvenih storitev oziroma dvig dopolnilnega zdravstvenega evra za 10 evrov, ja, kaj to pomeni, Vlada je dvignila cene za toliko, ne njih in še enkrat, ne bomo povišali dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja tako kot je to napovedal ZZZS. Pri kandidatki za ministrico pa še to, me veseli, da bo lahko veliko rešitev našla iz ukrepov, ki so jih predlagali člani strateškega sveta, katerega članica je bila tudi kandidatka in bo zato bistveno lažje, saj se z vsebino ne bo potrebovala seznanjati na novo, jo dobro pozna, ukrepe razume, ve, da jih potrebujemo, zato upam, da je pot do realizacije s tem na veliko odprta. Kandidatki po današnji potrditvi za ministrico želim uspešno delo in čim manj upora med deležniki, ki se jih bodo spremembe dotaknile. Deležniki pa smo vsi in vsi bomo morali se s tem seznaniti in to sprejemati. Naj bo današnji petek 13., odličen dan za Slovenke in Slovence, hvala.